Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku.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 Samo jedno pitanje kratko. Nismo dobili dnevni red pa kada ćemo ga dobiti, koja točka nakon ove ide. **Bebić, Luka (HDZ)** Dobit ćete sada. Podijeljen će biti pročišćeni dnevni red, a sljedeća točka mogu odmah kazati je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreznoj upravi, znači iza ove točke i onda vidjet ćete iz pročišćenog dnevnog reda kako slijede točke dalje. Da li želi… da. Predstavnik predlagatelja gospodin Davor Mrduljaš, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Izvolite. zastupnici. Zakon o postupanjima i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja, "Narodne novine" 69/09. stupio je na snagu 25. lipnja 2009. godine. Tim se zakonom u svrhu poticanja ulaganja u području gradnje do 31. prosinca 2010. godine uređuje gradnja, izdavanje akata za građenje, uporabu za koje prema Zakonu o prostornom uređenju se inače izdaje lokacijska dozvola i potvrda glavnog projekta. Osnovna svrha zakona bila je ubrzanje protoka kapitala, poticanje izravnih ulaganja u području gradnje, što kraćim postupkom izdavanja građevne dozvole, uključivanjem svih javnopravnih tijela u pripremu projektne dokumentacije prije podnošenja zahtjeva povećanjem odgovornosti sudionika u gradnji naročito projektanata i investitora te osiguranjem zaštite prava investitora u slučaju nepravodobnog postupanja javnopravnih tijela i sankcioniranja neučinkovitog postupanja. U vremenu od 25. lipnja 2009. pa do 31. kolovoza kolovoza ove godine ministarstvo je intenzivno pratilo i nadziralo primjenu ovog zakona te je u svrhu pripreme prijedloga ovoga zakona izvršena i analiza postupanja po ovom zakonu. Treba također reći da je ministarstvo sukladno članku 40. ovoga zakona sklopilo sa jedinicama lokalne i regionalne samouprave, znači sa županijama, velikim gradovima i gradovima koji imaju posebno ovlaštenje za izdavanje akata na temelju kojih se može graditi i sporazume o pružanju stručne pomoći od strane djelatnika, službenika ministarstva, onim upravnim tijelima koja u pojedinim predmetima to zatraže. Tako je u pravilu sa svima sklopljen sporazum, osim sa Koprivničko-križevačkom županijom koja nije iskazala interes za sklapanje sporazuma te gradovi Rijeka, Sisak, Varaždin i Samobor koji također nisu iskazali potrebu za sklapanje takvog sporazuma iz pružanja stručne pomoći smatrajući da da oni to mogu i sami sve obaviti. Što kaže analiza? Zaplijenjeno je ukupno 811 zahtjeva za izdavanje rješenja za građenje od kojih je 45 investitora povuklo zahtjev tako da je preostalo 766 zahtjeva. Izdano je 427 rješenja o građenju, to je negdje 55,7%, odbijeno ili odbačeno je ukupno 186 zahtjev i na dan 31. 31. kolovoza 2010. u postupku rješavanja bilo je 153 zahtjeva. Najveći broj zahtjeva bio je zaprimljen u 9 nadležnih tijela i to u Gradu Zagrebu 109, Primorsko-goranskoj županiji 53, Međimurskoj 50, Splitsko-dalmatinskoj 44, Osječko-baranjskoj 41, Krapinsko-zagorskoj 38, Varaždinskoj 37, Vukovarsko-srijemskoj 30, u Gradu Varaždinu 30, dok je u ostalim upravnim tijelima na području Republike Hrvatske broj zaprimljenih zahtjeva bio manji od 30. U primjeni zakona bilo je odbijeno ili odbačeno zahtjeva prema sljedećim razlozima. 55 investitora nije raspolagalo dokazom da ima pravo graditi, znači nisu imali riješene imovinsko-pravne odnose, odnosno dokazano pravo pravo vlasništva na nekretnine ne koje su mislili graditi. Tri građevine su se namjeravale graditi u zaštićenom području prirode, a 16 građevina je bilo započeto ili je bilo izgrađeno bez odgovarajućeg akta nadležnog tijela, znači građevine koje spadaju u postupke legalizacije, a ne primjene ovih zakona. Također, 71 zahtjev je odbačen jer je podnesen za građevine na koje se ne primjenjuje ovaj zakon. Ovaj zakon se ne primjenjuje za građevine za one za koje ministarstvo izdaje lokacijsku i građevinsku dozvolu. U odnosu na samu strukturu građevina prema namjeni za koju je izdano rješenje za građenje 24,4% se radi o stambenim i stambeno-poslovnim građevinama, 26,2% su osobne i proizvodne građevine, 3,1% ugostiteljsko-turističke, 9,1% trgovačke i 37,2% pretežito infrastrukturne namjene. Do sada je bilo u ovom periodu izjavljeno 17 žalbi, oko 4% i sve su žalbe riješene u propisanom roku. Nadalje, analizirajući primjenu zakona i sukladno Programu gospodarskog oporavka Republike Hrvatske koji je donijela Vlada Republike Hrvatske predviđena je i mjera daljnje primjene ovoga zakona. S obzirom da je, kako sam već rekao u uvodu, primjena ovog zakona bila ograničenja ili je do konca ove godine, ovim zakonom predlaže se produžiti primjenu zakona do 31. prosinca 2012. godine. Treba istaknuti da je postotak riješenosti unutar roka od 45 dana ili znatno kraćem roku negdje oko 54,3%, 15,7% rješenja izdano je u roku od 45 do 60 dana, 17,9 u roku od 60 do 100 dana, a 12% zahtjeva je riješeno u roku dužem od 100 dna. Na produljenje roka najčešće su utjecali zahtjevi za dopunu zahtjeva za izdavanje rješenja za građenje, nepotpuna projektna dokumentacija ili neki drugi dokazi koji nisu bili priloženi zahtjevu da bi isti bio uredan. Kada je riječ o izdavanju u roku treba reći sljedeće, da bi trebalo pohvaliti Koprivničko-križevačku, Ličko-senjsku županiju, te gradove Osijek, Krapinu, Viroviticu, Umag i Vodnjan koji su sva rješenja izdali unutar zakonskog roka od 45 dana. Kod drugih jedinica lokalne samouprave stanje je mješovito dok u Istarskoj županiji, Dubrovačko-neretvanskoj, to su upravni njihovi odjeli, Požeško-slavonskoj županiji, gradovima Velikoj Gorici, Sisku, Bjelovaru i Rijeci ni jedno rješenje na žalost nije izdano u roku. Sama analiza rezultata ove prve godine primjene zakona ukazuje na ispunjavanje osnovne svrhe donošenje zakona u vezi skraćivanjem akta na temelju kojeg se može graditi i mislimo da je potrebno i dalje i dalje nastaviti sa tim zakonom kako sam predložio naravno uz daljnju instruktažu koju ministarstvo obavlja putem svojih upravnih i instruktivnih nadzora a isto tako i stručnim usavršavanjem projektanata na koje su oni prema Zakonu o arhitektonsko-inženjerskoj djelatnosti obvezni kako bi se postigla što veća efikasnost u primjeni ovog zakona, pa evo iz svih tih razloga smatramo da je potrebno produžiti ovu primjenu ovog zakona naročito u namjeri da se u doba ove recesije pojača investicijski ciklus i da investitori lakše dođu do potrebnih dozvola za gradnju. Hvala. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Branko Bačić. Izvolite.

Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržati će prijedlog izmjena Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja. Podržati ćemo donošenje ovih izmjena zakona koje se u stvari svode na jednu, samo jednu izmjenu zakona ali po nama ključnu odredbu zakona prema kojoj se produžuje važenje ovoga zakona sa kraja ove godine na 31. prosinca 2012. godine. Osnovni zakon kojega i čiju izmjenu traži Vlada Republike Hrvatske donesen je u lipnju 2009. godine upravo u vrijeme početka krize i recesije u Republici Hrvatskoj, te u to vrijeme kada je donesen predstavljao jednu od protu recesijskih mjera koje bi trebale doprinijeti stvaranju povoljnijih uvjeta za izravna strana ili domaća ulaganja u Republici Hrvatskoj. Ono što je bitno za reći to je da se sam zakon odnosio samo na one objekte koji su, čija je gradnja zahtijevala ishođenje najprije lokacijske dozvole, a onda i ishođenje potvrde glavnog projekta što znači da se nije odnosio na obiteljske zgrade do 400 metara četvornih, niti na poljoprivredne objekte do 600 četvornih metara, a niti na važne strateške, ključne, infrastrukturne projekte u Republici Hrvatskoj za koje je lokacijsku dozvolu i građevinsku dozvolu izdava Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva. Zapravo sami cilj donošenja ovog Zakona bio je da se sve, čitava dokumentacija odnosno mogućnost početka gradnje omogući investitoru nakon što doprinese uredan i potpuni zahtjev u roku od 45 dana, stoga je zakon popularno i nazvan sve u 45 dana jer je svim onim investitorima koji su bili zainteresirani za ulaganje ili za gradnju građevina u Republici Hrvatskoj omogućeno da nakon što podnesu zahtjev nadležna županija ili veliki grad koji u svom djelokrugu rada ima mogućnost izdavanja građevinskih dozvola, odnosno potvrda glavnog projekta odnosno rješenja o gradnji dužan mu je to izdati u roku od 45 dana. U svom uvodnom dijelu gospodin državni tajnik je naveo da je ministarstvo prije izrade izmjena ovog zakona izradilo anketu i koja je anketa pokazala kako je bilo opravdano donošenje ovoga zakona u lipnju prošle godine i da je u najvećoj mjeri uistinu preko gotovo 60% investitora koji su podnijeli zahtjev u roku od 45 dana i ishodilo rješenje o gradnji i njima je omogućena gradnja. Koliko bi da nije bilo ovog zakona bilo potrebno tijelu, bilo upravnom tijelu županije ili upravnom tijelu velikog grada koje izdaje ove dokumente koliko bi bilo potrebno o tom po tom. Ali u svakom slučaju donošenje zakona, njegova provedba je itekako opravdana, a to je kao što sam rekao pokazala sama anketa koja je napravljena prije nego što je Vlada Hrvatskome saboru predložila izmjenu samoga zakona. Ono što je također bitno to je da je anketa pokazala da su zahtjevi u najvećoj mjeri odbačeni zbog toga što investitor nije raspolagao dokazom da ima pravo graditi zbog neusklađenosti glavnog projekta sa prostorno-planskom dokumentacijom i posebnim uvjetima koji se izdavaju u postupku izdavanja rješenja o gradnji. To je jedan razlog. Drugi razlog je bio zbog toga što je građenje građevine započeto prije izdavanja odgovarajućeg akta nadležnog tijela pa je na svojevrstan način predstavljalo za taj objekt njegovu legalizaciju, a to je upravo prema samome izvornom zakonu praktično bilo zabranjeno zbog toga što su pojedini investitori pokušali kroz provedbu ovoga zakona dobiti i ishoditi odgovarajuće rješenje o građenju za objekte koji inače ne potpadaju pod odredbe samoga zakona. Za daljnju provedbu i afirmaciju ovoga zakona bitno je reći da je potrebno učiniti dodatne napore svih državnih tijela u Republici Hrvatskoj koji bi mogli i trebaju omogućiti daljnju uspješnu provedbu samoga zakona. Tu prvenstveno mislim, dakle na sređivanje imovinsko-pravnih odnosa u Republici Hrvatskoj i jer je iz provedbe zakona uočeno da vrlo veliki broj potencijalnih investitora u Republici Hrvatskoj u dijelu prostorno-planske dokumentacije, u dijelu izrade glavnog projekta zadovoljava osnovne kriterije za provedbu samoga zakona, ali temeljno ne mogu doprinijeti u svom zahtjevu potvrdu da su vlasnici i da imaju pravo graditi na svojoj građevinskoj čestici. Dakle to je jedan od najvećih razloga zbog kojih veliki broj investitora u Republici Hrvatskoj ne mogu započeti sa građenjem svojih građevina. Koji su razlozi koji dovode do te činjenice da veliki broj potencijalnih investitora u Hrvatskoj ne mogu čak ni doprinijeti zahtjev za početak gradnje svojih objekata, a koji bi kad bi ispunili te uvjete za gradnju kojih bi mogli isposlovati, odnosno dobiti rješenje o građenju, koje bi bilo izdato na temelju ovoga zakona. Dakle činjenica je da je decenijama, a rekao bih i čitavo prošlo stoljeće praktično zanemarivana sustavna obnova katastra i zemljišne knjige u Republici Hrvatskoj, i da je nesređeno imovinsko-pravno stanje na vrlo velikom broju čestica, na vrlo velikom području području Republike Hrvatske, praktično onemogućava na vrlo velikom dijelu Republike Hrvatske velika ulaganja. Tek praktično nakon donošenja Zakona o katastru nekretnina, koji je donesen krajem 90-ih godina, započela je u Hrvatskoj sustavna katastarska izmjera, a koja je donijela do obnove zemljišne knjige, tako da u ovom trenutku se na području Republike Hrvatske provodi nova katastarska izmjera i izrada zemljišne knjige na 9% cjelokupnog teritorija, odnosno negdje na oko 300 katastarskih općina, od 3 tisuće i 500 katastarskih općina koliko ih ima u Republici Hrvatskoj. Od tih 300 katastarskih općina koji su u postupku nove izmjere i izrade zemljišne knjige njih trećina negdje oko stotinjak je već završilo izradu i završena je izrada katastra nekretnina i usklađena je zemljišna knjiga, dok na preostale dvije trećine, dakle 200 katastarskih općina koje su u postupku nove izmjere, još uvijek traje taj postupak bilo izlaganja, bilo dovršetka izradi samog katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige za te katastarske općine. Kako je taj postupak za mnoge jedinice lokalne samouprave od krucijalnog značenja za razvoj i izgradnju temeljne infrastrukture, za podizanje poduzetničkih zona na području tih općina, u ovom trenutku prema podacima Državne geodetske uprave negdje oko 160 jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, dakle 160 općina ili gradova Državnoj geodetskoj upravi podnijelo je zahtjev za izradu novog katastra i zemljišne knjige, pa kroz idućih nekoliko godina jedan od najvećih izazova i Vlade Republike Hrvatske, a posebno ministarstva, odnosno Državne geodetske uprave, biti će da se osiguraju dovoljna sredstva za, da se može uopće pristupiti izradi novog katastra nekretnina, koji je preduvjet za obnovu zemljišne knjige, a to onda znači preduvjet za za kvalitetno rješenje i omogućavanje bilo kojih investicija u Republici Hrvatskoj. Drugi bitan preduvjet koji bi mogao omogućiti još novi investicijski ciklus, rekao bih investicijski zamah u Republici Hrvatskoj jest dovršetak izrade planova nižeg reda koji su predviđeni Zakonom o o prostom planiranju i gradnji. Naime činjenica je da svih 556 jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj ima izrađene osnovne dokumente prostorno-planske dokumentacije, dakle izrađene prostorne planove općine, odnosno gradova, međutim u velikom broju tih jedinica lokalne samouprave potrebno je na temelju tog osnovnog dokumenta izraditi bilo urbanističke planove rješenja, uređenja, ili pak detaljne planove uređenja. Dok se ti prostorno-planski dokumenti ne donesu investitori jednostavno ne mogu doći uopće u poziciju da mogu podnijeti zahtjev za gradnju svojih građevina. Prema tome, uz taj problem koji se svodi dakle nesređenost zemljišno-knjižnog stanja, drugi bitan problem, druga bitna pretpostavka koja u vrlo velikom broju gradova i općina nije još, nije izvršena to je izrada svih onih prostorno-planskih dokumenata nižeg reda koji proizlaze iz, čija obveza izrade proizlazi iz prostornog plana općine, odnosno grada, mora biti izrađena. Tek onda kada se naprave dakle i prostorni planovi nižeg reda, kada se sredi imovinsko-pravno stanje na preostalom dijelu Republike Hrvatske koje ima najintenzivniju izgradnju, a to je dakle, to su urbana središta, to su, to je obalno područje, to su infrastrukturni koridori, tek onda ćemo moći reći da smo ispunili kao država pretpostavke za mogućnost jednog velikog investicijskog ciklusa u Republici Hrvatskoj. Dakle svakako da mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice podržavamo donošenje ovoga zakona, jer je i prema anketi koju je ministarstvo napravilo ono pokazalo svoju opravdanost, ali pravi investicijski ciklus u Republici Hrvatskoj bit će omogućen onog trenutka kada se na vrlo velikom prostoru na kojemu je i predviđena prostorno-planskom dokumentacijom velika intenzivna izgradnja u Republici Hrvatske, s jedne strane sredi zemljišno-knjižni odnosi, a s druge strane kada se ti prostori, ta područja gradova i općina budu pokrila i kada se za njih bude izradila cjelokupna prostorno-planska dokumentacija kako je to predviđeno samim zakonom. Prema tome mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice ocjenjujemo da je ovaj produžetak roka od dvije godine primjeren i da će i još dvije godine za koje će zakon dalje važiti na isti način ispuniti tu osnovnu svrhu koja je praktično dovela do potrebe donošenja ovakvog zakona. Pa prema tome jasno da ćemo i ovu izmjenu u cijelosti podržati. Hvala. Hvala. U ime kluba HSS-a, gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, zastupnice i zastupnici, gospodine državni tajniče. Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržat će donošenje ovog zakona, i smatramo da je donošenje ovog zakona izuzetno važno, jer smo svjesni da je u Hrvatskoj ponekad administracija neumoljiva, a cilj nam je potaknuti ulaganja i otvarati nova radna mjesta, i s tog aspekta zasigurno da mi u klubu HSS-a podržavamo program gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske, koja je u okviru provedbenih mjera odlučila na svojoj sjednici održanoj 6. listopada 2010. godine uputiti Hrvatskom saboru i prijedlog ovog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja, kojim se uređuje produženje važenja zakona za dvije godine, odnosno do 31. prosinca 2012. godine. Naime ovaj zakon je u primjeni od 25. lipnja 2009. godine. Donesen je kako bi se doista pomoglo u poticanju ulaganja u području gradnje, ali isto tako kako bi se ubrzalo izdavanje akata za građenje, uporabu i uklanjanje građevina na koje se prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji izdaje lokacijska dozvola i potvrda glavnog projekta te provođenje upravnog i inspekcijskog nadzora. Zakonom je određeno da građenju od takvih građevina investitor može pristupiti na temelju samo jednog akta, odnosno rješenja za građenje. Ujedno je i propisano da se zakon ne odnosi na one građevine za koje investitor ne raspolaže dokazom da ima pravo graditi u smislu zakona, na građevine koje se namjeravaju graditi u u zaštićenom području prirode i na one građevine čije je građenje započeto bez odgovarajućeg akta nadležnog tijela, odnosno građevine koje su izgrađene bez tog akta. Sami ciljeva donošenja zakona bili su da se omogući početak gradnje gospodarski značajnih građevina u kraćem roku, odnosno u 45 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva za izdavanje rješenja za građenje. Također, cilj je bio omogućiti uključivanje javno-pravnih tijela u pripremu projektne dokumentacije prije podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja. Također, ono što se željelo ovim zakonom postići jest povećanje odgovornosti sudionika gradnje osobito samih projektanata i investitora tijekom pripreme projektne dokumentacije. Ali, kao što smo čuli iz izlaganja državnog tajnika, željelo se organizirati nadležna upravna tijela jedinica lokalne samouprave da pravovremeno vode postupke i izdaju rješenja jer vrlo često upravo u tom grmu leži zec, odnosno u tom dijelu imamo zato što se ne postupa u skladu sa rokovima koje zakon propisuje. Naravno nedostatak je u izdavanju svih tih akata i to što ne postoji dovoljna koordiniranost između nadležnih javno-pravnih tijela koja sudjeluju u postupku izdavanja je zbog toga ovaj zakon po mišljenju nas u klubu HSS-a više nego dobrodošao. Analiza rezultata prve godine primjene zakona pokazala je da su ispunjene osnovne svrhe donošenja ovog zakona u vezi sa skraćivanjem roka za izdavanje akata na osnovu kojih investitor može započeti građenje, a time i mogućnost otklanjanja prepreka za njihovo ulaganje iz područja prostornog uređenja i gradnje te na pozitivne rezultate u koordinaciji tijela koji izdaju posebne uvjete. Istovremeno, analiza pokazuje da je primjetna potreba daljnjeg usavršavanja rada i postupanja svih sudionika osobito u pripremi propisane dokumentacije kao i unapređenja rada nadležnih tijela u postupcima i ispunjavanju rokova koji su propisani zakonom. U sljedećem razdoblju potrebno je osobitu pažnju posvetiti i afirmaciji primjene tog zakona kod potencijalnih investitora zbog toga što je analiza pokazala da je od 811 predanih zahtjeva bilo odbijeno njih 115 i to iz sljedećih razloga: neki investitori nisu raspolagali dokazom da imaju pravo graditi, u nekim drugim slučajevima građevine su se krenule graditi bez odgovarajućeg akta nadležnog tijela, neki su namjeravali graditi u zaštićenim područjima, a neki pak nisu imali usklađen glavni projekt sa prostorno planskom dokumentacijom i posebnim uvjetima ili su pak imali nedostatak kad je riječ o nekim posebnim uvjetima kao što je neplaćanje komunalnog i vodnog doprinosa, nepoštivanje roka za otklanjanje nedostataka u projektu. Stoga ovi pokazatelji nas upućuju da bi trebalo dodatno informirati investitore o samoj provedbi zakona i načinu kako sami sebi mogu pomoći, odnosno iskoristiti ovo što im i Vlada i Sabor RH omogućuju da doista u roku od 45 dana u skraćenom roku ishode potrebne dozvole i pristupe građenju. Dakle, kao što sam već rekla zaprimljeno je u ovih godinu dana 811 zahtjeva za izdavanje rješenja za građenje. Od tih zahtjeva vidljivo je da je 45 investitora odustalo od gradnje tako da je ustvari preostalo 766 aktivnih zahtjeva. Broj investitora koji su odustali od zahtjeva najveći je u Splitsko-dalmatinskoj i Međimurskoj županiji. Od 766 aktivnih zahtjeva izdano je 427 rješenja za građenje isto tako odbijeno je i odbačeno 186 zahtjeva zbog neispunjavanja uvjeta za postupanje po zakonu i u tijeku je rješavanje 153 zahtjeva. Najveći broj zahtjeva podnesen je za građevine infrastrukturne namjene te podjednako za građevine stambene i stambeno-poslovne namjene, odnosno poslovne i proizvodne namjene. Najveći broj rješenja za građenje izdan je u nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba, Varaždinske, Osječko-baranjske, Međimurske, Krapinsko-zagorske i Vukovarsko-srijemske županije te grada Varaždina. Svi ovi pokazatelji i analiza koju je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva upućuje nas da je dobro da se produži ovaj rok za primjenu Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja i mi u Klubu zastupnika HSS-a podržat ćemo donošenje ovog zakona. Hvala lijepo. Hvala. U ime Kluba zastupnika SDP-a gospodin zastupnik Davor Bernardić. Izvolite.

Dobar dan poštovani predsjedniče Sabora, uvaženi predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Pred nama je prijedlog zakona koji je de facto produžetak privremenog rješenja. Kao da iza 2012. nećemo morati poticati ulaganja i smanjivati birokraciju. I ovim se zapravo zakonom priznaje nesposobnost da se sustavno uredi otklanjanje administrativnih zapreka za investitore i da se cijela priča odgodi za 2 pune godine. Valjda se s time i priznaje da će kriza u Hrvatskoj još najmanje trajati 2 pune godine. Učinci koji bi trebao zadovoljiti svaki zakon su ekonomski, socijalni, ekološki, ali i fiskalni. Kada pričamo o ekonomskim učincima onda treba odgovoriti na nekoliko pitanja. Da li potiče ulaganje, da li potiče zapošljavanje, da li potiče i mijenja obrazovnu strukturu, da li potiče izvoz ili uvoz, da li potiče konkurentnost, da li potiče regionalni razvoj? NO, iz ovoga se to ne vidi, ovaj Zakon je de facto stihijske prirode u kriznim uvjetima. Jer osnovni preduvjet za svako poticanje gospodarske aktivnosti je postojanost Zakona a ne mijenjanje zakona. Stabilna regulativa na kojoj investitori znaju na čemu su a ne da se zakoni mijenjaju preko noći. Tako bi trebali izgledati dobro pripremljeni zakoni, tako bi trebala izgledati pozitivna investicijska klima u Republici Hrvatskoj. Sjetite se hrpe zakona koji su doživjeli svoje izmjene, da ne spominjem Zakon o osiguranju koji je četiri puta mijenjan u 4 godine, a sve s istim obrazloženjem da se usklađuje s pozitivnom pravnom stečevinom Europske unije, sjetite se svih zakona koji su doneseni hitno, bez dva čitanja, u hitnom postupku bez javne rasprave i konzultacija sa strukom. I to za posljedicu ima sve efekte koji su se danas odrazili na Hrvatsko gospodarstvo. Kada preko noći možete uvesti novi porez, kada možete promijeniti, stope poreza na dohodak, kada nemate kreditnu kreditnu sigurnost jer vam kreditni rizik zemlje raste, kada vam se teško zadužiti povoljno u toj zemlji, kada zakoni traju ograničeno vrijeme, kada nemate stalnost tih zakona kada oni doživljavaju izmjene i dopune onda nije ni čudo da gospodarstvo pada, da su investicije pale za 25%, da je industrijska proizvodnja u zadnje dvije godine pala preko 15%, da je bruto društveni proizvod u zadnje dvije godine pao za preko 10%, da je nelikvidnost u sustavu veća od 31 milijarde kuna i da 30 tisuća poduzeća jedva posluje i pitanje da li će preživjeti. I kada se sve to uzme u obzir onda se s pravom pitamo zašto kao prvo je ovaj Zakon kojem je cilj poticati i olakšati ulaganje, zakon s rokom trajanja, zar iza tog vremena nećemo morati poticati niti uvoditi trajne poticaje za investitore i ovo je primjer da se radi o jednom ad hoc rješenju. Drugo, postavlja se pitanje što je to krivo temeljnim, sa temeljnim Zakonom o gradnji kada se mora uvoditi posebni zakon, leg specialis kojim se ubrzava postupak gradnje. E sada ovo drugo pitanje je pitanje koje ide u rubriku Vjerovali ili ne? Dakle, mi imamo postojeći Zakon o gradnji i ovim posebnim zakonom mi taj Zakon o gradnji de facto o njemu o njemu ne raspravljamo nego ovaj stavljamo kao prioritet za određenu vrstu ulaganja. To je daleko od sustavnog pristupa. I treće ovim Zakonom nisu propisani nikakvi građevinski prioriteti. DA li je baš potrebno sve građevine ovim Zakonom ujednačiti, da li su nam investicije u proizvodne i infrastrukturne kapacitete vrednije od stambeno-poslovnih ili ne proizvodnih ili čisto stambenih građevina. To je ono što može potaknuti otvaranje novih radnih mjesta ali na ta sva pitanja treba dati odgovor. I teritorijalni prioriteti, ovim Zakonom nisu niti su definirani teritorijalni prioriteti i ovaj Zakon pod ovom trećom rubrikom kojom također spada u domenu Zakona Vjerovali ili ne je zakon sa rokom trajanja i stoga se s pravom pitamo kada govorimo o mjerama za gospodarski oporavak Vlade. Slaba ili gotovo nikakva provedba mjera, ovaj Zakon je na tom tragu, ovaj Zakon je kao jedna lasta koja ne čini proljeće, a pred Hrvatskom je duga hladna zima, koja će potrajati još 2 godine, ako u tom grmu leži zec, ajme jao zeki mogao bi se smrznuti. Hvala. U ime Kluba Nezavisnih zastupnika, gospođa zastupnica Đurđa Adlešić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, uvaženi državni tajnici, uvažene kolegice i kolege. Klub nezavisnih zastupnika će poduprijeti ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanjima i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja sa Konačnim prijedlogom zakona. Između ostalog i zbog njegovog kolokvijalnog naziva koji šalje vrlo jasnu poruku, a to je Zakon od 45 dana, jer bi po njemu svi bitni dokumenti trebali biti dobiveni unutar 45 dana, što sigurno pokazuje spremnost Vlade da u dijelu stvaranja poduzetničke klime pokuša uhvatiti trendove razvijenog svijeta. Izmjenom Zakona iako se mijenja samo jedan članak produljuje se važenje zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja na 2 godine, dakle do 31. prosinca 2012. godine, treba naravno raditi i na drugim izmjenama i svima nam je jasno da kriza, bar ona velika neće proći u godini ili dvije godine, međutim, odnekud je potrebno krenuti, potrebno je raditi na stvaranju prijateljskog okruženja za investitore. Ovo je dakle jedan od važnijih koraka jer je jasno da kapital koji dolazi u zemlju traži brz put, jeftin put, u suprotnom odlazi tamo gdje je bolje, a nama se počelo događati da nas kapital preskoči, da mu je bliže Albanija, Kosovo, Crna gora. I sigurno je kada razgovarate sa investitorima koji su nas preskočili ili koji su o nama razmišljali, a otišli negdje drugdje, da se raspravlja o brzini reakcije administrativnog aparata, kao nečem što determinira atraktivnost zemlje za ulaganje. Sigurno da to nije jedini preduvjet ali je važan. Brojna istraživanja koja smo mogli vidjeti i od svjetske banke pokazali su da je brza i učinkovita državna uprava među prva tri razloga koje investitori navode kao najvažnije pri odluci o odabiranju destinacije za ulaganja. Moramo priznati da investitor također razmatra koliko je država u koju dolazi pravna država, a da se upravo na području borbe protiv korupcije na tom stvarno radi puno, mislim da nam nitko ne može negirati. Naravno da je važna i porezna politika, da su važni i prostorni planovi, ali isto tako važna i adekvatno adekvatno obrazovana radna snaga. Mislimo da Hrvatska ne treba težiti da ponudi najjeftiniju radnu snagu, to je između ostalog i nemoguće. Ne možemo biti ne znam jeftinije od Kine ili nekih zemalja našeg susjedstva. Ali zato možemo ponuditi adekvatno obrazovanu radnu snagu, spremnu na sofisticiranije poslove i na bolje plaćene poslove. I na taj način treba određivati naše prioritete. Nažalost, sada su brojni primjeri nerealiziranih ili izvan vremenskog okvira realizirani ulagački pothvati koji su kočili ili čak zakočili sporost u izdavanju dozvola. Od toga veliki dio dozvola vezan za gradnju. Što možemo učiniti osim prihvatiti ovaj zakon? Razgovarala sam malo prije i sa državnim tajnikom i treba vidjeti može li se to napraviti ovom izmjenom ili raditi na nekoj novoj izmjeni zakona. Dakle, osim u ekstenziji vremena trebalo bi razmisliti i o definiranju termina ulaganja. Jer ako ostavimo ovakvu definiciju, može se dogoditi da nam ulaganje jednako obuhvaća npr. izgradnju nekog kioska ili izgradnju tvornice. Možda bi doista na tom terminu trebalo jasnije govoriti. Dakle, zakon bi za početak trebalo potpuno uskladiti sa Zakonom o poticanju ulaganja na način da se da prioritet onim ulaganjima koji svojim iznosima mogu značajno unaprijediti lokalnu zajednicu u kojoj su ulaganja Pa tako u Zakonu o poticanju ulaganja u sadašnje, imamo minimalni iznos protuvrijednosti od 300 tisuća eura kojim se ostvaruje pravo na poticanje predviđeno Zakonom o poticanju ulaganja, a isto tako se definira i opravdani trošak ulaganja koji definira prihvatljive kategorije materijalnih i nematerijalnih ulaganja. Dakle, kod ovih izmjena i dopuna definirati donji prag ulaganja. Time bi se definirali i prioriteti ulagačke politike, rasteretili bi se županijski, gradski i općinski uredi poslova na izdavanju dozvola za objekte koji neće značajno doprinijeti razvoju sredine u kojoj se grade i osigurao bi se jedan od preduvjeta za provedbu van stop šop pristupa za procedure i nakon registracije tvrtke. S tim da moram kod van stop šopa reći da pri tome ne mislim na ured ured nego mislim na pristup. Dakle, ne na tajnice, vozača, ured, nego na dostupnost onom tko dolazi investirati u Hrvatsku. Jasno da je potreban rad na cijelom sustavu privlačenja kapitala, jer brzo i kvalitetno realiziran projekt je sigurno najbolja reklama. Prioritet bi dakle trebala biti veća ulaganja, ubrzavanje procesa za investitore koji stvaraju višak vrijednosti dakle za one veće što sigurno nisu trgovački lanci. I najbolji rok je dakle brzi rok. Možda bi trebalo razmisliti u stvaranju ovog sustava i o izmjeni Zakona o strancima što su neke zemlje našeg okruženja već napravili. Poduzetnička klima danas sigurno ćemo se svi složiti nije najbolja. Treba je mijenjati, trebamo je svi zajedno stvarati. Činjenica je da je ovo jedan od prvih koraka, ne dovoljan ali svakako prvi. Pa bih se mogla možda našaliti i reći kolegi Bernardiću, to je ipak samo jedna lasta, ali dobro je da je i ona došla. Hvala. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama je još jedna od mjera gospodarskog oporavka RH. Kada smo Kada smo već o samom nazivu ovoga Prijedloga Zakona o izmjeni zakona, o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja, s Konačnim prijedlogom zakona ja bih morao ovdje istaći da i malo šire pristupiti ovoj tematici. dobio sam pritužbe ili obavijesti naših građana sa terena koji dobivaju u sklopu obnove i građenja građenja na područjima od posebne skrbi, dakle jedinicama lokalne samouprave podatke sasvim sigurne i relevantne da im se građevinski materijal koji dobivaju za gradnju objekata isporučuje od distributera koji su potpisali ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja. Dakle, distributeri distribuiraju robu, građevinski materijal koji ima porijeklo jasno deklariran na proizvodu iz Republike Srpske, tzv. Republike Srpske, iz Vojvodine, Srbije ili drugih dijelova i krajeva bivše Jugoslavije. S obzirom da je siguran podatak statistički da je pad u građevinskoj industriji pa i građevinske proizvodnje u Hrvatskoj oko 20%, mene zanima, iako možda vaše ministarstvo nije nadležno za to, na koji način i kako se to može uopće dogoditi da iako građevinska industrija RH bilježi gubitke i pad proizvodnje da crijep, cement i ostali tehnički materijal za obnovu na područjima od posebne državne skrbi posebice u Slavoniji, za to znam pouzdano i sigurno, stiže upravo iz ovih krajeva. Drugo. U sklopu same ove problematike, dakle ubrzanje protoka kapitala, tj. poticanje posustalih izravnih ulaganja u područje gradnje, što se treba postići omogućavanjem početka gradnje značajnih građevina u kraćem roku, tj. u roku od 45 dana, ja poznajem i upoznat sam sa slučajem u kojem evo u gradu Slavonskom Brodu postoji više problema neriješenih, upravo temeljem ovog zakona koji je stupio na snagu 25. lipnja 2009. godine i koji dalje stoji u ministarstvu, a lopta se lokalna samouprava, dakle grad Slavonski Brod, Odjel za graditeljstvo i ministarstvo, vaše ministarstvo. I tako to mjesecima stoji, stoji investicija vrijedna recimo znam pouzdano, a reći ću vam poslije o čemu se i o kome se radi, stoji investicija vrijedna 2 milijuna kuna. U dvorištu je dizalica, ali ona se ne kreće niti ima radnika koji bi trebali izgraditi poslovno-stambeni objekt koji bi potpadao također pod ovaj zakonski prijedlog. U vašem materijalu piše da je ministarstvo na temelju članka 40. zakona sklopilo sporazume o pružanju stručne pomoći sa svim županijama i Gradom Zagrebom, osim s Koprivničko-križevačkom županijom. Nije li to jedna zakonska ili odredbena ili ne znam kako polipragma? Kakva smo mi država, sve su županije sklopile sporazum, jedna nije. Pa i sa svim velikim gradovima, 20 ih ima piše ovdje, osim Rijeke, Siska, Varaždina i Samobora. E sad vi ste gospodine državni tajniče izrekli ovdje analizu koju smo dobili na saborske klupe o zahtjevima koji su pristigli u vaše ministarstvo, dakle ima ih 811, 45 ih je odustalo, izdano je 427 rješenja ili riješenost je 55,7%, odbijeno, odbačeno 186 zahtjeva ili 24%, a u postupku rješavanja još uvijek 153 zahtjeva. To je jedna rekao bih suhoparna analiza, dakle dakle jedne učinkovitosti, efikasnosti rješavanja ovih problema koji su dospjeli do ministarstva ili na relaciji lokalna samouprava-ministarstvo. Međutim, ja bih volio vidjeti i analizu onih koji nisu potpisali ili koji nisu kako se navodi točno sklopili sporazum o pružanju stručne pomoći, dakle analizu sa istim podacima, dakle o rješavanju i izdavanju rješenja o građenju, odbačaju ili daljnjem postupku rješavanja upravo u onim jedinicama koje nisu potpisale sporazum o pružanju stručne pomoći ministarstvu, a to je Koprivničko-križevačka županija, te gradovi Rijeka, Sisak, Varaždin i Samobor. Ako bismo usporedili te dvije analize onda bismo upravo spoznali što je bilo učinkovitije, tko je bio u pravu, da potpisivanjem ovog sporazuma je došlo do učinkovitosti na rješavanju problema u gradnji ili je pak lokalna samouprava djelotvornije, učinkovitije riješila probleme u svezi ove problematike na svom području, dakle upravo u ovih 5 jedinica. Jedna regionalne samouprave rekao sam već koja i ova četiri grada Rijeka, Sisak, Varaždin i Samobor. Točno je kako je netko ovdje izrekao da su za ubrzane investicije bilo u proizvodne pogone, bilo u stambeno-poslovne ili druge namjene druge namjene bitniji prostorni planovi pa onda i dokumenti niže razine koji se naslanjaju na prostorne planove jedinica lokalne samouprave i regionalne samouprave. Također je bitno, a to već rješavamo čini mi se dugi niz godina, dakle sređivanje zemljišno-knjižnog odjela i utvrđivanje imovinsko-pravnog stanja na terenu. Nažalost, čini mi se da još uvijek kada uzmemo i kada hoćemo za neku česticu ili bilo što putem interneta izvaditi izvaditi e-izvadak onda to nije moguće za sve ili za cijelu Republiku Hrvatsku, za sve jedinice lokalne samouprave i regionalne samouprave. Iako je čini mi se i Europa u sporazumu sa Republikom Hrvatskom uložila i sredstva da se ova problematika riješi prije ulaska u Točno je i to da jedina promjena u ovome zakonu koji je stupio na snagu 25. lipnja 2009. godine produžava rok važenja ili rok trajanja ovoga zakona, posebnog zakona, do zakona, do 2013. godine, iako je ovdje kao kad se kupuju cipele pa su 499 kuna, a ne 500, ovdje je napisano 31. prosinca 2012., valjda ljepše djeluje 2012. od 2013., ali zapravo je to 2013. godina. I još jedno pitanje, hoćemo li potkraj 2012. donositi opet novi zakon kojim ćemo produžiti važenje ovog posebnog zakona na nekakvu 2015., ja nisam uvjeren da nećemo. S obzirom da je jedina promjena zapravo u datumu do kada važi zakon o postupanju i uvjetima gradnje, radi poticanja ulaganja, a u sklopu mjera za gospodarski oporavak jedino dakle produženje važenja ovog zakona. Druge promjene zapravo i nema, sve ostale su odredbe sadržane i ne mijenjaju se. Klub HDSSB-a teško može zauzeti bilo pozitivan bilo negativan stav i mislimo da postoji puno, puno važnijih, životnijih mjera koje bi pomogle gospodarskom oporavku ili ubrzale gospodarski oporavak Republike Hrvatske pa ćemo ostati suzdržani. Hvala lijepo. Hvala. U ime kluba IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici. Ovaj zakon o kojem je danas ovdje riječ stupio je na snagu 25.6.2009. godine, znači to je već bilo jedno razdoblje pune krize koju mi sami sebi nismo priznavali, ali to je bilo više nego evidentno. Bilo je to 7 dana prije nego je Sanader dao ili ponudio ili podnio ostavku ili pobjegao preciznije. Bilo je to vrijeme kad se vidjelo da je graditeljstvo pred kolapsom, isključivo su se 2009. godine završavali oni sadržaji, oni projekti, oni objekti koji su se počeli graditi graditi 2007., 2008. godine i bilo je to vrijeme kada su definitivno u Hrvatskoj zamrle investicije. Jednom rječju, jedan trenutak otrježnjenja, definitivna potvrda da dolaze crni dani kada je riječ o graditeljstvu i svima je bilo jasno da će biti još gore kada je riječ bilo o domaćim, bilo o stranim investicijama. To svi smo tada vidjeli, to svi vidimo i danas, to jedino ova Vlada sama sebi ne želi priznati. Što se tiče samog ovog Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja kako se on zove ili kako nosi naslov ovaj zakon je ja ću reći posve otvoreno hvale vrijedan. Zakon smo svi ako se ja ne varam jednoglasno podržali i ove rokove sada od 2010. do 2012. po mom sudu trebalo bi produžiti i na razdoblje poslije 2012. pa možda sve tamo recimo do 2015. godine. Znači, rekoh nema nikakve dileme ovaj zakon je dobar. Ali što nam vrijedi da imamo relativno korektan zakon kada više nemamo investicija bilo da je riječ o domaćim, bilo da je riječ o stranim znači investicijama ili investitorima. Dobro je isto tako da postoje pretpostavke da ako netko podnese zahtjev za gradnjom, hajde nazovimo ih to takozvanih većih objekata da mu zahtjev treba, nije bitno pozitivno ili negativno riješiti u roku od 45 dana. To je sjajno. Ja bih rekao da smo na takvo nešto čekali pa usuđujem se kazati još od šta ja znam '95.-te kada je rat evo de facto se okončao. i da to vrijedi, taj rok od 45 dana za domaće i za strane fizičke i pravne osobe. Ali kao što rekoh što ćemo kada više nema nikakvih zahtjeva za investiranje u Republiku Hrvatsku i to je naš ključan problem. Investicije je najprije iz Republike Hrvatske tjerala politika vladajuća. Nije bitno tko je bio na vlasti koja je ja se usuđujem kazati odrađivala posao za tajkune znači opoziciona politika koja je time pokušavala na nekim projektima sebe dizati, rušiti vjerodostojnost onih koji su na vlasti. Nakon toga tu vjerodostojnost bilo kojega projekta rušili su mediji, pa budimo protiv golfa, pa budimo protiv auto-cesta, pa budimo protiv bilo koje industrije i bilo kojeg hotela. A ono što politika i mediji nisu uspjeli srušiti, što nisu opozicionari uspjeli rušiti bilo na lokalnoj, bilo na državnoj razini e onda bi to rušile nevladine udruge koje se sve opet do jedne financiraju iz proračuna ili ih financiraju stranci ili ih financiraju hrvatski tajkuni. Dovoljno je samo reći da je u državnom proračunu za financiranje udruga u ovoj godini osigurana cifra od nekih 600 milijuna kuna. Recimo za političke stranke negdje oko 120 milijuna kuna. sad nakon ovoga uvoda gdje smo mi danas? Hrvatska je Vlada pred nekih šest mjeseci ispisala popis od tridesetak investicija teških gotovo 14 milijardi eura. I svi kada smo vidjeli, kad smo si skinuli te investicije naprosto smo se tome nasmijali zato jer znamo da od tog kataloga nazovimo ih lijepih želja naprosto ništa neće biti. Koje su to investicije? Jedna pokradena Elektroprivreda trebala bi ulagati nekih 4,27, milijarde eura u neke projekte s područja, pardon 3,8 milijardi. Najviše investicija je u području prometne infrastrukture, 3 projekta ukupne vrijednosti 4,3 4,3 milijarde eura. Pritom je pojedinačno najveće vrijednosti projekt željezničke pruge Rijeka – Karlovac, Zagreb – Koprivnica – Botovo s procjenom ulaganja od 3,7 milijardi kuna. Gdje će jedna željeznica dobiti taj novac. Tko će ovoj bankrotiranoj državi pozajmiti toliki novac? Na popisu je izgradnja novog putničkog terminala u Zagrebačkoj zračnoj luci sa 302 milijuna eura kao i most Pelješac s predviđenim ulaganjem od 320 milijuna eura. Prvo, Hrvatske autoceste ili ceste ne mogu izgraditi onaj dole, po meni nepotreban most, a Boga mi ni Grad Zagreb sa Velikom Goricom ne može investirati 320 milijuna eura u zračnu luku. Tu je termoelektrana Plomin. E tu stvari stoje malo drugačije. Zatim naftni terminal u Kaštel Sućurcu i šta ja znam Brijuni rivijera vidjet ćemo šta tu uopće može biti da budem iskren. Pa onda tu su neki projekti Prelug na kvarnerskoj obali itd. itd. Jedino što se realno ja kažem u periodu od narednih četiri ili pet godina može realizirati to je ta termoelektrana Plomin na ugljen. To je vrijednost investicije jedna milijarda eura, ali nadam se da se u to neće Vlada upustiti bez prethodno sprovedenog lokalnog referenduma. referenduma. Spominje se neka hidroelektrana u okolici Dubrovnika 400 milijuna eura, ali tu treba odnose riješiti sa Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. Nešto bi mogao Bui graditi u Istri, par hotela bi se mogli realno izgraditi. I to je gospodo sve što se može ili na čemu se može inzistirati kada je riječ o tom graditeljstvu u narednih nekoliko godina. Jednom riječju dok se ne promijeni klima bilo da je riječ o političkoj, medijskoj, opozicijskoj svejedno danas smo mi opozicija, sutra će biti neki drugi. U Hrvatskoj se gotovo ni jedan pozitivan pomak ili sadržaj ne može dogoditi. Mi nismo bili u stanju povući ni onih 10 milijardi kuna ili milijardu i 500 milijuna eura iz Hrvatske narodne banke. Znači domaće bankarske institucije, a kamoli da ćemo povući relevantan kapital za ove sadržaje iz tih tridesetak projekata a da pritom Hrvatska recimo ne uđe u Europsku zato ćemo jasno dostojanstvo propadati. Znate koliko bi isto tako trebalo vremena da se bilo koji od tih projekata realizira? Pa najmanje pet, šest, sedam možda i više godina. Vama da bi se izgradio ne znam taj termoelektrana Plomin treba najprije referendum. To je zahtjev IDS-a, a ako onda bude pozitivna odluka treba vam najmanje tri godine da bi se napravila projektna dokumentacija i onda vam treba još tri, četiri godine da bi se takav jedan sadržaj izgradio. Znači, da bi se potrošila ta milijarda eura treba najmanje sedam, osam godina. Ja sam uzeo samo jedan primjer. Da bih upravo apostrofirao potrebu da kada se to, kada se o tome razmišlja, a to je gotova stvar već izgleda u ovoj zemlji da se jedan takav sadržaj ne smije graditi bez lokalnog referenduma. Rekoh da bi se bilo koji projekat mogao realizirati nama je potrebno dvije, tri godine znači projektiranja, traženje dokumentacije, rješavanja imovinsko-pravnih pitanja pa onda recimo dvije godine ili tri godine gradnje. Da li Hrvatska u ovom trenutku gospodo ima i jedan projekat pripremljen? Pa jasno da nema da li u Hrvatskoj ijedan projekt može, pa čak i od ovih 30 koje je Vlada predložila dobiti potporu svih? Ne može. Možda može aerodrom u Zagrebu i to je sve, željeznica, ali gdje ćemo mi za željeznicu pronaći 4, 5 milijardi eura. Mi smo otjerali, nema ovdje gospodina Marića koji mi stalno replicira kada to govorim, najmanje 5, 6 milijardi milijardi eura u zadnjih 7, 8 godina. Protjerali smo jednu milijardu eura investicija iz Županije istarske, to je istina. Koliko je novih hotela gospodo sagrađeno na Jadranu u zadnjih 20 godina. Pustimo te rekonstrukcije. Više neće biti zbog pada dobiti u hotelskom sektoru ni rekonstrukcija, a kamoli novih hotela. Ja tvrdim da u 20 godina mi nismo u Hrvatskoj došli do 20 novih hotela. Nismo. Možda 10. I mi se zavaramo svo vrijeme cijenom zemljišta, vrijednošću objekta, a svi ti hotelski sustavi su gotovo pred bankrotom, umjesto da stvorimo takvu klimu da se nešto počinje dešavati. U Istri je u 20 zadnjih godina, pustimo opet ću reći rekonstrukcije, sagrađeno 4 novih hotela, 5 ih je u gradnji, i jedno turističko naselje. U ono pod navodnicima trulo Titovo vrijeme od '65., pa tamo do '85. pa samo u Istri je sagrađeno 70, 80, a možda i više hotela, a isto je bilo uzduž Jadranske obale, obale, i kažemo da nije valjalo. E ovo sada valja. Ali pustimo sada to. U jednoj Puli nijedan novi hotela. U jednome Dolinu nijedan novi hotel. U jednome Rapcu, možda se sad nešto gradi, jedan. koji ima 40-ak, 50 hotela niti jedan nije sagrađen novi hotel u 20 godina, ako izuzmemo male investitore. U Vrsaru ništa, u Rovinju se gradi jedan hotel, Hypo banka je sagradila jedno naselje, jedan hotel u Novigradu, itd., u Novom Vinodolskom, itd. Neki tajkuni preko medija koji se nazivaju, znači mediji, neovisnima ruše svaki iskorak ako nije u njihovu korist, i onda nije čudno da smo naprosto bez investicija, a ako smo bez investicija onda smo gotovo pred bankrotom. Ne mogu Hrvatsku pokrenuti niti naši tajkuni, niti država, znači ne mogu oni koji su nas u to doveli. E sada pogledajte gospodo kako je se kretalo hrvatsko građevinarstvo u periodu od 2002. na ovamo. Graditeljstvo je vuklo cijelo gospodarstvo, pogotovo u periodu od 2005., 2006. do 2009. godine. Danas je to isto građevinarstvo na ali imajmo na umu činjenicu da u toj branši radi 200 tisuća ljudi. 2002. godine završeno je u Hrvatskoj 18 tisuća

2008. 25 tisuća 368 stana, 2006. 18 tisuća 740, a 2010. bojim se da neće biti u Hrvatskoj završeno niti 10 tisuća stanova. Jednom riječju mi se moramo suočiti sa jednim urušenim sustavom. Bojim se da će zbog nedostatka prihoda u proračunu ne znam početi se uvodi i nakaradni porezi na imovinu, što će dokrajčiti ne bogate, nego sirotinju. Pazite u Njemačkoj tek 4 Nijemaca od 10 vlasnici su stanova ili kuća za odmor, a u Hrvatskoj 9,2 građana imaju, znači na 10 građana 9,2 imamo stana. Evo vidite to je ono o čemu ja govorim, ono trulo vrijeme koje je sagradilo 400 hiljada stanova, koje je '91., '92. jednostavno prodano, pa se za jednu vrijednost kupatila mogao kupiti stan od 100 kvadrata u Ilici, ili u Poreču uz more, ili u Opatiji, sasvim svejedno. U rujnu 2009. po Državnom zavodu za statistiku mi smo imali milijun 557 tisuća 514 zaposlenih, a po tom istom Zavodu za statistiku u rujnu 2010. imamo milijun 440 tisuće 603 zaposlenih, Hrvatska je ostala bez 116 tisuća 911 radnih mjesta, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, pa pogledajmo koliko je od tih 116 tisuća otpalo na graditeljstvo. Zato još jedanput ću reći, time ću i završiti, vidim da je crveno, ovaj zakon je apsolutno korektan, ali je već 2009. bio zakasnio. Kamoli sreće da smo ga imali 2000. takav smo zakon trebali imati znači daleko ranije, i mislim da bi bilo dobro da se protegne barem na 2015. godinu. Znači zakon dobar, zakon ćemo podržati, ali mislim da bi trebalo prihvatiti amandman da zakon ostane na snazi do 2015. godine. 10 i 41 minutu. Imamo ispravke netočnih navoda. Gospođa zastupnica Dubravka Šuica. Izvolite. **Šuica, Dubravka (HDZ)** Gospodine predsjedniče, ako se ne varam, mislim da sam dobro čula da je gospodin Kajin u svom referatu o stanju u Hrvatskoj rekao da je most Pelješac nepotreban. Ja želim ispraviti taj navod. Mislim gospodine Kajin da je ovaj stav vrlo sebičan. Mi iz hrvatskog juga se uvijek veselimo svakom projektu u hrvatskoj državi, i jako nam je drago da se hrvatska država razvija. Ali morate znati da u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, do današnjeg dana, ne da nema jednog kilometra, nego nema ni jednog metra autoceste izgrađene, a o mostu Pelješac ne trebam ovdje elaborirati što bi on značio za razvoj hrvatskog juga i hrvatskih otoka. I smatram da je, višekratno ste to ponovili u ovom Saboru od prošle godine, mislim da je vrlo sebičan vaš stav u odnosu na hrvatski jug. Hvala. Ispravak gospodin zastupnik Dragan Kovačević. Izvolite. **Kovačević, Dragan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Naime ispravio bih netočan navod kolege Kajina, koji je konstatirao da nema niti jedan u ovom trenutku pripremljen projekat u Republici Hrvatskoj. Naime to je apsolutno netočno, činjenica da građevinski sektor je suočen s krizom, oko tog se svi slažemo, no kolega Kajin ovakva izjava i vaš doprinos jednoj lošoj investicijskoj poduzetničkoj klimi u Republici Hrvatskoj ja neću ići dalje od Osijeka. Dakle u ovom trenutku završen je natječaj za izgradnju južnog traka, južne zaobilaznice preko 300 milijuna kuna. U ovom trenutku očekujemo potpisivanje sporazuma sa EBRD-om o nastavku izgradnje koridora 5C preko milijardu kuna je u igri, itd. Dakle da ne idem dalje od Osijeka, od raznih objekata komunalne infrastrukture, vodovoda, plina, odvodnje. Prema tome projekti postoje, inače se ne bi mogli niti objavljivati natječaji, a niti potpisivati sporazumi za zatvaranje financijske konstrukcije. Prema tome vaša tvrdnja je apsolutno netočna. Hvala. Ispravak, gospodin zastupnik Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Ispravljam tri netočna navoda kolege Kajina. Prvi, da nisam tu. Tu sam kolega Kajin, niste dobro vidjeli. Drugi, neprodani stanovi da su uzrok građevinske krize, a za što je odgovorna Vlada. Kad se govori o neprodanim stanovima onda treba imati na umu 2 stvari: ekonomsku krizu u cjelini i kupovnu moć svakog potencijalnog kupca, ali i nepovoljne stambene kredite i odnosno vrlo visoke kamate što je stvarno prouzročilo pad prodaje stanova. I treće, da je nepotreban most Pelješac, što je kolegica Šuica govorila već. Da ste samo jedanput sjeli u automobil ljetos i otišli u Dubrovnik onda nikada to ne biste kazali. Jer kroz svoju državu ići i prelaziti granicu mislim da nijedan državljanin RH ne bi poželio. Hvala lijepo. **Kajin, Damir (IDS)** Može se preko Neuma to napraviti, a o padu radnih mjesta nećemo. O 116 tisuća, Žao mi je što sjedim za ovim stolom jer bi imao što kazati o Pelješkom mostu. Sramota je što se osporava jedan projekt kao da je uzročnik svih mogućih zala i problema u RH. To je stvarno, ne može čovjek zamisliti. S kojom se to žestinom ljudi obaraju na taj projekt. Ali, evo iskoristio sam mogućnost da reknem i to iako možda strogo poslovnički nemam pravo.

Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani državni tajniče. Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja donesen je sredinom 2009. godine kao jedna od 10 antirecesijskih mjera. Dakle, mjera pod brojem 7. u sklopu poticanja izravnih ulaganja i prijenosa tehnologija. Zakon je u tom trenutku popularno nazvan "sve u 45 dana". Isto tako taj zakon našao je svoje mjesto i u programu gospodarskog oporavka Vlade RH iz travnja ove godine i onog dijela koji se odnosi na doprinos oživljavanju gospodarstva. Tamo je točno definirano dosljedna primjena Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja i drugo formiranje posebnog Ureda za koordinaciju, ubrzanje i nadzor izdavanja odobrenja i dozvola za sve značajnije investicije s ministrom na čelu. Naime, nakon ovih nekakvih cca 13 mjeseci i brojčani pokazatelji koji su prikazani u prijedlogu ovog zakona govore o ulozi ovoga zakona u oporavku gospodarstva. Kao što je uvodno istaknuto, dakle na osnovi 766 pravovaljanih zahtjeva izdano je 427 rješenja, odnosno možemo reći pozitivno je riješeno oko 56% zahtjeva. Je li ovo veliki broj, koliki je taj broj, jesmo li njime zadovoljni, mislim da ga apsolutno treba analizirati u kontekstu najžešće krize i u kontekstu kada su ulaganja u najrazvijenijim zemljama svijeta u ovom razdoblju pala za 41%. Isto tako treba kazati kada su u pitanju inozemna ulaganja u RH da sa da sa tom strukturom ne možemo biti zadovoljni, dakle negdje u razdoblju '93. i '94. godina imali smo od ukupnih ulaganja oko 85% se odnosilo na industriju i građevinarstvo dok nažalost evo sada kada ukupno taj broj od negdje 4,1 milijardu kada stavimo u nekakve relativne odnose vidimo da najviše tu čine financijske usluge, banke, telekomunikacije, a da je ovaj dio oko industrije i građevinarstva došao negdje na 20%. Sve ovo zapravo govori u prilog primjeni ovog zakona i svakako je za pozdraviti njegov produžetak, odnosno produljenje roka primjene za 2 godine. Kada se govori o konkurentnosti hrvatskog gospodarstva vrlo često kao sinonim za usporavanje razvoja, za usporavanje ulaganja, za usporavanje investiranja kad je općenito problem konkurentnosti spominje se birokracija, preveliko administriranje, višemjesečno čekanje dokumenata itd., i zato je ovaj zakon iznimno važan i iznimno poticajan. Za sve ove velike investicije jamči se da će papirologija biti riješena u roku od 45 dana i isto tako jamči se da ukoliko jedinice lokalne samouprave, odnosno njihovi uredi ne odrade bilo koju od faza u procesu izdavanja dokumenata znači može reagirati ministarstvo to će biti sankcionirano, ministarstvo će odraditi dokumentaciju do kraja i sve će to ići na račun jedinice lokalne samouprave. Upravo ovo govori da je najveća prednost ovog zakona tzv. "sve u 45 dana" da se onemogući korupcija, da se onemogući suvišna birokracija, da se ubrzaju investicije i smatram da bi RH trebala imati puno više ovakvih zakona koji potiču efikasnost. Vrlo često imamo slučaj da građani ili investitori da su žrtve administriranja i raznih diskrecijskih procjena pa i dobre volje ljudi koji rade na izdavanju različitih dozvola. Sigurno je da se klima promijenila, sigurno je da su nam zakoni bolji i protočniji, no još uvijek imamo veliku količinu kada je u pitanju tumačenje i provedba zakona diskrecijske procjene na nižim razinama, dakle ljudi koji mogu, činovnika koji mogu proces i zakomplicirati i koji ga mogu usporiti. Jasno je da je takva situacija izvor mita i korupcije. Zato ovaj zakon ima svoju ulogu i u poticanju ulaganja i investiranja, ali isto tako i svoje antikorupcijsko djelovanje jer investitor više ne može postati žrtva birokracije, sitnih lokalnih političkih igara, niti objekt iznude mita. Jer u onoj fazi u kojoj lokalna samouprava ne odradi svoj posao uskače ministarstvo i cijeli posao se završava u 45 dana. Bio je jedan dobar komentar za ovaj zakon kada je stupio na snagu u jednom mediju. Dakle, da je ovo zakon koji će sprečavati ucjene investitora. I on je doista takav. Donošenjem ovog zakona omogućeno je građenje predmetnih građevina umjesto na temelju 2 akta, dakle lokacijske dozvole i potvrde glavnog projekta, dakle izgradnja na temelju jednog akta rješenja za građenje, a čiji je rok znači znatno kraći od rokova koji su bili za ova prethodna 2 dokumenta. I tako zapravo umjesto 2 postupka, jedno za izdavanje lokacijske dozvole i drugi za potvrdu glavnog projekta ovdje se vodi samo jedan postupak. Isto tako mislim da je dobar pokazatelj i struktura investicija koje su analizirane temeljem ovog Zakona, tako 24% za stanogradnju, 26% za poslovne objekte, 3,6% za ugostiteljske, 9,1% za trgovačke i 31,2% za infrastrukturne, prema tome ako ćemo u onom užem smislu sagledavati stvari, dakle stanogradnju, infrastrukturu itd., dakle ona zauzima bitno mjesto i smatramo da je ovaj Zakon važan za provedbu svih onih antirecesijskih mjera i za podizanje gospodarskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj. Isto tako, vidim nije kolega Bernardić tu, ono što je dao primjedbu da ovaj Zakon nema teritorijalni pristup, onu teritorijalnu komponentu. Naime prošla su vremena kada se na nekom političkom tijelu potezom olovke na papiru određivalo gdje će se što graditi, gdje će biti Obrovac ili neka druga investicija. Dakle, ovo nije nikakav akt planske ekonomije, nego ovo je poticajni okvir za investicije i stimulaciju

ove Izmjene i dopune Zakona. Očito je da kao što smo već više puta jutros čuli da ovaj Zakon šalje poruku da se radi o stvaranju poduzetničke klime i da se radi za tim da država bude brža i učinkovitija. Ne država nego državna uprava ali i lokalna i regionalna. neophodno je produžiti ovaj rok, donijeli smo Zakon 2009. u lipnju, očito u sklopu antirecesijskog programa. Uključen je ovaj

svakom slučaju podržavam ovaj Zakon, podržavam ovaj Zakon, koji je donesen u lipnju 2009. godine, njegovo produženje i trajanje do 2012. godine, bio je jedna dobra antirecesijska mjera, Vlada ga je uključila u program gospodarskog oporavka, na način da su dvije njegove komponente tu uzete u obzir, jedna je dosljedna primjena ovog Zakona i druga je formiranje povjerenstva za donošenje ovih dokumenata na čelu s ministricom. Ono što Ono što sam razmišljala na vrijeme dok slušam sve ove rasprave je da bi možda u budućnosti trebalo ovaj Zakon inkorporirati u osnovni zakon jer nema razloga da osnovni zakon nema ovu odredbu da se u roku 45 dana odnosno sve u 45 dana može riješiti. Činjenica da se odnosi samo na one objekte koji su objekti za ulaganje, ne na obiteljska kuće, odnosno one objekte koji su trebali i lokacijsku i građevinsku dozvolu odnosno potvrdu na glavni projekt. ON omogućuje investitoru da se dobro pripremi, da preda sve dokumente i da dobije glavnu potvrdu na glavni projekt 45 dana. Međutim, to znamo da nije slučaj, čuli smo danas, piše u ovim materijalima i čuli smo od državnog tajnika da je samo 54% do sada predmeta riješeno u roku 45 dana. Mi moramo sebi postaviti pitanje zašto je to tako. Iz iskustva mogu reći da je problem nedostatan broj službenika, posebice nedostatan broj stručnjaka inženjera arhitekture i građevine, ima njih u Hrvatskoj, ali nisu dovoljno plaćeni, radije rade u arhitektonskim uredima. Onda to imate dalje krug, arhitektonski biroi, biroi, malo ih je onih koji imaju licencu za rad na donošenju prostornih planova, generalnih urbanističkih planova, urbanističkih planova uređenja i detaljnih. Znači to je začarani krug, istovremeno samo neki uredi imaju pravo raditi na ovim planovima i oni mogu se javljati na natječaje koje organiziraju jedinice lokalne uprave i samouprave, a ovamo opet imate problem da ne žele raditi u uredima bilo županijskim, bilo gradskim jer plaća nije dovoljna, imaju puno veću plaću u uredima uredima arhitektonskim. Dakle, to je tema koju bi možda trebali Ministarstvo obrazovanja i Ministarstvo gospodarstva, to bi trebalo možda šire razmotriti ovaj problem, zbog čega dolazi do tog dolazi do tog smanjenog izdavanja dokumenata. Vi ste spomenuli, baš bih vas željela pitati gospodine državni tajniče, spomenuli ste Dubrovačko-neretvansku županiju i kazali ste da ni jedan dokument nije izdan u roku 45 dana. Ja ne vjerujem da u Dubrovačko-neretvanskoj županiji nisu službenici dovoljno obučeni, i da nemaju znanja, isto tako ne vjerujem da ni jedan projekt, odnosno ni jedan dokument nisu dobili na izradu, da nema interesa za investicije. za investicije. Vi ste anketno nama to ovdje predstavili. Postavlja se pitanje ili su loše službe, što ne vjerujem ili su projektanti predali dokumentaciju koja nije potpuna ili nema prostornih planova, bolje rečeno jedinice lokalne uprave i samouprave nisu donijele planove nižeg reda o kojima je nešto maloprije govorio gospodin Bačić, prostorni planovi, to je jedno vrlo kompleksno pitanje, ovaj materijal je jednostavan jer se radi samo o izmjeni jednog članka i vi ste nama statistički ovdje ovo nabrojili i ova statistika bi vjerojatno nas trebala uputiti na neko istraživanja. I na promjenu nekih zakona i na cjelokupnu promjenu. To je ono što se meni nameće nakon čitanja ovog materijala. Rekli ste da je Ministarstvo sklopilo sporazum sa skoro svim gradovima, spomenuli ste neke s kojima nije i jednu županiju koja nije htjela, a istovremeno smo čuli ovdje od jednog kluba, kako je država koja nije sklopila, pa valjda ova država teži decentralizaciji i već jako smo u tome uspjeli, sama činjenica da građevinske dozvole se izdavaju sada u velikim gradovima, centrima županija, je dokaz da je država tu funkciju decentralizirala. Pa ako se zalažemo za regionalni razvoj, upravo je bio predstavnik kluba koji se zalaže za regije, onda što ima, koji je problem u državi, te županije, gradovi žele sami, osjećaju se dovoljno sposobnima i imaju dovoljno elemenata da mogu sami izdavati dozvole. Dva osnovna problema po meni su osim nedostatka službenih odnosno stručnih osoba, su imovinsko-pravni odnosi to je definitivno. to je definitivno. Ali to nije problem ni ove države ni zadnje godine, ni dvije, ni tri, ni devedesetih to je problem desetljeća kada se imovinsko-pravni odnosi nisu rješavali, nismo imali dobro sređen katastar i usklađen katastar sa zemljišnikom i to je veliki problem. Ali Hrvatska država na tome radi znamo da je 300 katastarskih općina trenutno u postupku, a mnoge su već mogu reći završile i trenutno je u postupku usklađenje zemljišnika i katastra. A i vi navodite ovdje da 55 investitora nije raspolagalo dokazom da ima pravo graditi, a taj dokaz su valjda imovinsko-pravni odnosi i oni su ključni problem kod izdavanja tih dokumenata. drugi veliki problem po meni, je dovršetak planova. Sve općine i gradovi imaju svoje prostorne planove, GUP-ovi i sve županije. Međutim, jako puno je rascjepkanosti u tim urbanističkim planovima uređenja i detaljnim planovima. A taj problem je posebno izražen na obali. Ispočetka smo imali zaštitu obalnog pojasa, a kasnije je zaštita obalnog pojasa ušla u sam Zakona o gradnji i ovi se planovi vrlo sporo donose. Ne mogu reći da je problem u općinskim i gradskim vijećima, oni će dići ruku za plan koji je stručno napravljen. Problem je i u dugotrajnoj proceduri, ali drugi je problem u financiranju tih planova. Male općine i gradovi ne mogu sami financirati sve ta planove, ako se upuste u financiranje zajedno sa investitorima, onda im prijeti opasnost da bivaju na neki način korumpirani ili barem bivaju otvoreni da se to događa. Znači nema dovoljno novaca u proračunu da bi mogli financirati planove, to je jedno, a drugo nema dovoljno što sam na početku rekla licenciranih projektantskih arhitektonskih biroa koji te planove mogu izrađivati. I treće, naravno da moramo poštivati Zakon o javnoj nabavi. Nabava traje kako već znamo 70 dana, dva mjeseca, pa tri pa se netko žali, pa sam onaj postupak za započnete izradu plana ponekad traje 6 mjeseci. Znači bez godinu, godinu i pol dana vi ne možete donijeti prostorni niti urbanistički plan uređenja. Neki gradovi recimo npr. Dubrovnik ima sam grad njegov GUP je predvidio 35 UPU-ova i DPU-ova. i DPU-ova. Znači nitko ne može dobiti dozvolu, dok se ne donese taj plan nižeg reda. A ne može se istovremeno donositi 35 planova. Znači ja ovu raspravu koristim kako bi potakla možda razmišljanje o ubrzanju procedure oko donošenja tih planova jer trebaju suglasnost svih ministarstva što je sve u redu i sve to služi očuvanju obalnog pojasa, sve to služi održivom razvoju. Evo ovih dana smo bili na parlamentu Skupštine Mediterana u Rabatu u Maroku gdje je izrečen jedan podatak da ako bi se ovako nastavio trend na Mediteranu, a Mediteran su ove južne zemlje, od zemalja Magreba do ovih zemalja sjevernoafričkih i svih ovih naših, ako bi se nastavio ovakav trend gradnje sa ovakvim planovima ili bez planove kao što je u nekim razvijenim zemljama, do 2025. godine bi 50% obale Mediterana bilo betonizirano. Dakle, to nas mora navesti na razmišljanje. Zato je s jedne strane je dobro da se polako donosi i da se dulje o tome razmišlja, a istovremeno nam to koči investicije i dovodi nas u situaciju o kojoj smo čuli jutros više puta. Ovo je vrlo ozbiljna tema koju možda ne možemo ovako, možda bi bio dobar jedan okrugli stol da ga organizira jedan odbor saborski da o tome malo svi skupa se uključimo i da doprinesemo trendu gospodarskog oporavka u RH. Hvala Hvala. Imamo jednu repliku. Gospodin Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa kolegice Dubravka repliciram vam jer najprije vidim da razumijete ovu problematiku za razliku od nekih koji su govorili u ime klubova, a iz njihova nastupa je vidljivo da najvjerojatnije nikada nisu bilu u procesu izdavanja građevinske dozvole, niti su je tražili a kamoli dobili. Osvrnuli ste se da je to kompleksno pitanje na glavnu problematiku. Ja bih samo nadopunio što još sve muči investitore. Muče ih susjedi vrlo često, a što nije definirano zakonom, a muče ih i zabilježbe. Susjedi zato što nigdje u svijetu, a čini mi se samo u ovom području kod nas i oko nas iako je sve po zakonu se gradi i planovima, susjed u svakom momentu može usporiti gradnju stavljanjem prigovora, jer se traže suglasnosti i od susjeda. Ja doista ne vidim razloga zašto se to traži. Isto tako zabilježba je danas, svatko u Hrvatskoj može još uvijek staviti zabilježbu i na vašu kuću, iako nema nikakvog doticaja s vama niti ima pravne osnove za to. A to onda usporava investicije. Kako se riješiti zabilježbe, ako recimo bivši vlasnik neke imovine koja je ušla u temeljni kapital nakon pretvorbe, prodana fizičkoj osobi, bivši vlasnik stavi zabilježbu na tu imovinu ili na to zemljište i ne može 15 godina nitko investirati i pokrenuti gradnju na tom zemljištu, jer bivši vlasnik tuži državu a ne sadašnjeg vlasnika. Sadašnji vlasnik je uložio u nekretninu i ne može dalje ulagati, jer banka nijedan kredit neće odobriti na temelju zemljišno-knjižnog izvatka na kojemu je zabilježba. A što se tiče opaski da bi trebalo zakonom novim urediti što je ulaganje i definirati, ja bih napomenuo da je ulaganje ekonomska kategorija a ne pravna i da sa ovog aspekta pojedinca ulaganje i kupnja vikendice i automobila sa ekonomskog gledišta

traži raspravu. Sigurno da su investitori puno puta zakočeni. Što se tiče susjeda koliko je meni poznato, vjerujem da će državni tajnik nešto o tome reći, da je sada nešto malo liberalizirano u zakonu, mislim da to sa susjedima ide drugačije i lakše. Dakle imaju neki rok i nakon toga ne mogu oni do besvijesti kočiti projekt. Što se tiče zabilježbi to je pravni problem kojemu ne mogu nešto detaljnije govoriti, ali sigurno bi to trebalo riješiti. Ali kada se radi o ulaganju malo prije je gospođa Adlešič govorila, jeli kiosk ili tvornica ulaganje, sve je ulaganje po mom mišljenju, dakle samo je pitanje kako to zakon tretira. Ali mislim da je ulaganje sve. Ulaganje je kada kupite bicikl pa ga odlučite iznajmljivati. To je u slobodnom tržištu mislim da se to tako tretira. Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Jerko Rošin. Izvolite. **Rošin, Jerko (HDZ)** Hvala, gospodine predsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Ovo je jedna vrlo zanimljiva tema u kojoj se ja osobno nalazim i to se nalazim vrlo često u trpnom obliku što znači da ćutim sve negativne strane onoga što u zakonodavnoj proceduri, odnosno bolje reći praksi Ali iz istih tih razloga odmah na startu bih kazao da itekako podržavam ovaj zakon, podržavam činjenicu da se ovaj zakon jedanput donio, podržavam činjenicu da se produžava prijedlog, da se naravno podržavam i da bude i do '15. odnosno predložio bih da ovaj zakon leg specialis postane jedna svakodnevna praksa tako da ne bude potreba i uopće uopće postojanje jednog ovakvog zakona jer ovaj zakon je donesen kao jedna privremena mjera da bi se u okolnostima u kojima smo se zatekli ipak neke stvari barem za određene investicije moglo pokrenut malo brže, bolje i korisnije ne samo za pojedinačne investitore nego i za proračun Republike Hrvatske. Utoliko me čudi da ovako jedna benigna, dobronamjerna tema koja se nalazi na stolu današnje rasprave dobiva neke i političke konotacije i često puta mi kao i danas izgleda da jednostavno u Saboru neke teme ne bi uopće, ne neke nego gotovo nijednu temu ne bi trebalo raspravljati jer se manje-više odnos snaga u Saboru zna kako će bit izglasano u tom smislu Sabor predstavlja samo jednu mogućnost da te netko na televiziji vidi i da se predstaviš sa jednom praktički izbornom, permanentnom izbornom kampanjom tvrdeći da si ti u pravu ne drugi. Jer kako drugačije protumačit da nešto što predstavlja vrijednost i što se na odboru jednoglasno usvoji, dakle između opozicije i pozicije usvoji kao dobro, u saborskoj raspravi dobiva drugačiji karakter. Je li to dvoličnost stava, različitost pojedinaca koji o tome razgovaraju, ali u svakom slučaju ne iščitava se neka dobra namjera iz koje bi trebalo proizaći neko dobro za Hrvatsku nego namjera iz koje treba izaći dobro za mene samoga ili za moju stranku. Slijedeći i slušajući te rasprave zato što mi je tema bliska, njom se bavim, pozorno sam slušao i kolegu Kajina, nisam mu digao ni za repliku ni ispravak krivog navoda, iako su vrlo često njegove rasprave o bilo kojoj temi se svedu na istu priču i iste primjere, iste stvari, ali se i u njegovom govorenju barem ponekad mogu pronaći stvari koje vrijedno je zapamtit i zabilježit, što ne znači da drugi put o istim stvarima neće govorit u drugačijem kontekstu. Danas sam registrirao nekoliko bitnih, za mene nije bitno za raspravu, ali sam registrirao nešto što mi se ipak čini kao jedno političko sljepilo kad opet spominjemo priču o mostu na Pelješcu jer je po meni most na Pelješcu pitanje mirne reintegracije Hrvatske. Naime, taj dio Hrvatske još uvijek nije reintegriran, a neće biti reintegriran dok fizički neće biti povezan i zato mi se čini da to ima jednu političku dimenziju jer kad smo govorili o reintegraciji Hrvatske u cjelini nismo govorili o ekonomskim kategorijama te integracije nego političke, nacionalne, ponosa, autoriteta i svega onoga zbog čega se osjećam kao građanin ove zemlje i Dakle, to iščitavam kao neko političko sljepilo, ako mi dozvolite tako kazat jer rasprava o Pelješkom mostu može imat ekonomsku problematiku ali ima apsolutno, ali ima, ne može ali ima političku dimenziju o kojoj mislim da bi bilo vrijeme prestat raspravljat u Saboru, a na stručnim skupovima možemo razgovarat kako da se ta politička tema i ekonomski osigura u realizaciji. Ono što mi se čini važno i što je nekoliko puta rečeno pa bih ponovio i ja, u ovome zakonu se iščitava puno toga dobroga. Iščitavaju se i stvari koje ne funkcioniraju. Sama činjenica da ovaj zakon postoji pokazuje da mnoge stvari ne funkcioniraju. Dakle, samo na brzinu da spomenem stvari koje su dobre jer su podloga i za rješavanje ovoga. To je da napokon Hrvatska je gotovo pokrivena u cjelini prostornim planovima, da prostorni planovi otvaraju mogućnost izrade svih planova nižega reda, detaljnih planova, planova uređenja, ali isto tako se može iščitat da su prostorni planovi donijeli toliko obaveza izrade detaljnih i urbanističkih planova koje ministarstvo ni zakon nisu nametnuli nego su prostorni planeri sami donijeli, a da ih nitko nije prisiljavao. Ministarstvo tumačeći donesene prostorne planove samo po njima može postupat. Zašto se na jedinicama lokalne samouprave ne dogovori da se radi na jedan racionalniji način, to je druga priča. pravna problematika stanja katastra, stanja zemljišnika, njihove međusobne usklađenosti, zabilježbi o kojima je govorio i kolega Goran Marić, nema sad ni njega ovdje, su isto tako točke koje sam ovdje zapisao. One su nešto zbog čega i primjena ovoga zakona nije dobra i to je nešto zbog čega je i ovaj zakon morao bit donesen ne bi li isforsirao neke stvari, ali naravno za investicije koje predstavljaju puno veće iznose i koje su u tom smislu sagledivi kao politički puno važniji, ekonomski puno važniji za punjenje proračuna u odnosu na male i druge objekte. Pitanje susjeda je kolega Marić krivo interpretirao. Činjenica je da se susjedi žale i prigovaraju, ali smo redefinicijom zakona kazali da se susjedi izjašnjavaju, a ne daju suglasnost. Dakle, te dvije kategorije se bitno razlikuju kad je susjed onaj koji je uvijek u postupku, ali njegovo mišljenje nije mjerodavno jer je često puta imalo karakter ucjene da bi netko dobio njegovu suglasnost, nego se izjašnjava a odgovorna tijela prosuđuju o tomu naprijed. Ono što je za mene najbolnije kao stanje, a ne kao pitanje ovoga zakona, a to je da je ovaj zakon odnosno analiza primjene ovog zakona pokazala, što je kolegica Šuica isto tako istakla, pokazao da je o nekim stvarima vrlo važno porazgovarat u nastavku Između ostalog podatak da sve brojke koje je kolega Mrduljaš iznio u svom izlaganju i obrazloženju svega govori da je to analiza uspješnosti provedena sa 49 nadležnih upravnih tijela s ovlastima izdavanja pojedinačnih akata u području prostornog uređenja i gradnje, jesam dobro citirao. Što znači da 49 različitih tijela na određeni način je u procesu izdavanja papira da bi mi mogli gradit involvirani. sad je pitanje koliko su svi ti kompetentni, koliko ti mogu biti sublimirani u nešto drugo itd. Naš je mehanizam kompliciran o kojem treba razgovarat i zato je pokušaj s ovim zakonom barem htio isprovocirat da neke stvari se dokažu da se mogu riješit u 45 dana, da ministarstvo stoji na raspolaganju, da ministarstvo preuzima obavezu riješiti ono što se na lokalnoj razini ne može riješiti ukoliko je predmet došao obrađen onako kako je trebao doći obrađen, a problem ne ovog zakona, nego problem sustava kojega Hrvatska ima zašto predmeti nisu došli pripremljeni da bi profitirali ovo što im zakon kaže, pripremljeni na način da tako mogu biti obrađeni u zakonu od 45 dana promovirani naprijed. To su pitanja s kojima se permanentno susrećemo, gdje se susrećemo i sa Državnim odvjetništvom i katastrom i zemljišnikom i pojedinim referentom. Ali važno bi još na kraju samo dodao što je, odnosno podcrtao što je moj ovdje susjed kolega Kovačević kazao. Činjenica je da je ovaj zakon barem jedan od onih koji je stao na put možebitnoj korupciji, možebitnom nemaru, možebitnoj neprofesionalnosti preuzimajući odgovornost od strane ministarstva da oni riješe ono što na nižim razinama nije. Dube jesi mi htjela još nešto napomenuti? kad bi o ovim temama u Saboru raspravljali na način stručne problematike, iznosili sve prijedloge i stavove s kojima se trebamo susretati vjerujem da bi puno toga u Hrvatskoj bilo bolje kad se ne bi samo raspravljalo u okviru političkih konotacija ako si ti za, a onda sam ja protiv. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče. Evo ja ću iskoristiti da dam repliku gospodinu Rošinu budući je on najstručniji čovjek u Hrvatskom saboru i budući je jedini arhitekt u našem Saboru. Meni je drago da i gospodin Rošin podržava ovaj zakon i ja ga osobno isto podržavam. Ali bih htio konstatirati i pročitat ću mi danas raspravljamo o postupanju i uvjetima građenja radi poticanja ulaganja. Kada je ovaj zakon došao u Sabor znači da je bio potreban da korigira sustav koji je do sad funkcionirao. I sve ovo što su kolege prije nabrojili koliko traje da se jedna dokumentacija skupi, koliko traje dok se jedna dokumentacija odobri u općinama. Mi znamo da, Mi znamo da, ili uredima za prostorno uređenje, mi znamo koliko imamo općina toliko imamo i prostornih planova. Mi imamo na nekim otocima sedam, osam općina. Svaka ima svoj prostorni plan, svaka je država za sebe bez obzira na županijski plan. Mi imamo svi dojam da je županijski plan nešto veliko. Ne! Općinski plan je bitan i ono što on propiše tako će i biti. Dalje bih rekao veliki je problem u katastru. Da bi vi jednu zemlju koju ste kupili uspjeli u katastar upisati treba danas pa ja bih rekao 10 do 12 mjeseci. Dok napravite elaborate, geodetske itd. dok vam to dva, tri puta odbiju jer niste nešto potpisali banalno znači to traje po godinu dana. Dok to nakon toga upišete u gruntovnicu da bi mogli onda tek ići prema Uredu za prostorno uređenje. Sve traje predugo. Znači, kad ovakove zakone donosimo možemo konstatirati da sustav da sustav nije funkcionirao kako treba i postavio bih gospodinu Rošinu pitanje zašto se ne bi ovakav zakon napravio i za manje investicije. To bi bilo olakšalo ljudima koji grade obiteljske kuće. Hvala lijepo. Hvala. Odgovor gospodin Jerko Rošin. Izvolite. **Rošin, Jerko (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Naravno, kolega Zubović podcrtali ste sve bolne točke ovih pojedinačnih investitora, velikih malih, jer je velikih je malo, a malih je puno pa onda zato je ta problematika u odnosu na broj ljudi koji se suočavaju s tim problemom više izražena na razini malih investicija. Naravno, ova praksa bi trebala biti praksa općenito. Ona bi trebala, u svojoj raspravi sam rekao da bi zakon trebao prestajati postojati i postati svakodnevna praksa. ono što ste novo istakli što nisam govorio ili što nikad do sad u tome nije spomenuo to je pitanje odnosa prema izradi prostornih planova. Naime, županijski prostorni plan je apsolutno nadležan svim prostornim planovima na lokalnoj razini. To nije sporno i ni jedan prostorni plan ne može biti u sukobu sa županijskim prostornim planom, odredbama županijskog prostornog plana. Samo je pitanje smiju li pojedine općine donositi prostorne planove koji ne realiziraju ono što ti zakon omogućava. Dakle, ako zakon omogućava i u županijskom prostornom planu je učinjeno da se određene količine izgrađenosti mogu biti, ono dozvoljava da se bude restriktivnije. Ali su na nekim područjima pojedini investitori ugroženi jer im se ne daju ona prava, odnosno nemogućnosti koje im je zakon omogućio. Trebalo bi u reviziji tih prostornih planova, to je kategorija o kojoj trebamo razgovarati, o reviziji prostornih planova vidjeti da li je primjenom onoga što je zakon omogućio da li su građani na nekom području uskraćeni za ono što im zakon omogućava i ništa drugo. A to je kategorija o kojoj permanentno govorim nedostaje instrument revizije prostornih planova i za općine kad vijećnici dižu, kad dižu ruku nitko od njih nije stručan da shvati o čemu se radi. Gradu plenarni planovi i ostali, ta institucija bi trebala biti ustanovljena. Hvala. Hvala. I replika, gospođa zastupnica Neda Klarić. Izvolite. slažem se da kao što i kažete da je možda potrebno čak i nakon 2012. godine da bude u primjeni ovaj zakon upravo iz razloga kako bi se uskladile zemljišne i katastarske knjige. Nadalje kao što i kažete mi svi koji smo radili u jedinicama lokalne samouprave znamo da je izvorište zapravo kompletne prostorno-planske dokumentacije se nalazi u prostornom planu uređenja županije. Iza toga ide svaki plan, prostorni plan uređenja grada, a poglavito su važni urbanistički planovi uređenja i detaljni planovi uređenja. Znamo isto tako da je potrebno dobiti 17 suglasnosti državnih tijela, odnosno institucija kako bismo uopće doveli takav plan pardon javnu raspravu. Međutim, ja bih evo, javila sam se da istaknem zapravo važnost ovoga zakona koji osigurava zaštitu prava investitora u slučaju nepravodobnog postupanja javno-pravnih tijela i sankcioniranja neučinkovitog postupanja što će svakako nadam se doprinijeti još boljoj zapravo investicijskoj klimi. Evo hvala lijepa. Jerko Rošin. **Rošin, Jerko (HDZ)** Pa ja opet iz onog svog trpnog stanja vam mogu neke stvari posvjedočiti. Jedan natječaj koji je raspisan na, arhitektonski natječaj na razini Hrvatske, pozvani su kao najpoznatiji najpoznatiji u tom trenutku arhitekti Hrvatske, ja i jedan kolega smo pobijedili na tom natječaju '91. godine, do danas se taj objekt nije realizirao zbog imovinsko-pravnih odnosa, odnosno onome o čemu je i kolega prije govorio i ja, a to je pitanje zabilježbi koji do danas nisu riješeni, jer se ne zna je li zemljište državno, je li zemljište općinsko ili oni koji su bili izvorni vlasnici na tom dijelu. Dakle to je jedan primjer. Drugi je primjer natječaja kojeg sam dobio '96. godine, koji je 38 tisuća kvadrata trebalo sagraditi 600 parking mjesta u Splitu, još uvijek nije realiziran iz razloga koji su se temeljili na na sumnjivoj odluci o pravu građenja. A najbanalniji primjer, moj osobni primjer gdje smo 5 automobila trebali skinuti sa ceste i staviti u naše dvorište, 6 godina mi je trebalo da dobijem lokacijsku dozvolu, pri čemu nije bio kriv samo onaj koji mi je trebao izdati tu lokacijsku dozvolu, nego uvjeti da bi ja mogao podnijeti zahtjev, nesređeno stanje katastra iz 1927. 1927. godine na mjestu gdje je naša kuća još uvijek je ucrtana cesta. Za to zakon nije kriv, nego je kriv netko tko to nije naravno sproveo. I sad se tek ta cesta ucrtala koja postoji već eto 80 godina. Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Anđelko Mihalić. Izvolite. **Mihalić, Anđelko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Evo Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja i ulaganja stupio je na snagu 25. lipnja 2009. godine, i danas smo čuli iz diskusija mojih kolega niz dobrih učinaka koje je donio, i mislim da nema ni jedan razlog da se taj zakon danas ili u petak kad ćemo glasati o njemu ne podrži, i da se produži do 2012. godine, a kako su neki kolege ovdje istakli da se ugradi u jedan možda i trajni Zakon o građenju. ako je država dala mogućnost jedinicama lokalne samouprave da same rade, izrađuju prostorne planove i mislim da je to jedna možda i od najvažnijih zadaća jedinica lokalnih samouprava, mislim da je time dala i mogućnost dakle u smislu zakona i kreativnost ljudima koji vode svoje općine, pa ako imamo kvalitetne prostorne planove, kvalitetno riješenu situaciju u gruntovnici, katastru, i kao što je kolegica Šuica rekla dobre projektante koji znaju čitati prostorne planove i u skladu s tim projektirati, nema nikakvih razloga da ovaj rok od 45 dana i na nižim razinama u županijama i gradovima se ne bi poštivao. No dobro, kolega Rošin je dobro rekao, ovaj zakon je prije svega onemogućio može biti nerad, ili bilo koji drugi razlog zašto se za kvalitetne projekte i investicije na nižim razinama ne izdaju dozvole, pa je država to uzela pod svoju ingerenciju, zaštitu, i čuli smo danas u brojkama što to znači. No međutim vidite, poduzetnička klima koji smo danas ovdje, mnogi su govorili, ovog momenta nije dobra, nekoliko puta su investicije manje što domaće, što strane u našoj državi i sigurno da trebamo svi poraditi, a ovaj zakon je samo jedan od zakona koji bi trebali se u skladu tim mijenjati, kako bi se mogle investicije i kako bi bili opet poželjni za strane ulagače. Jer eto recimo što reći stranim ulagačima, a ja sam dugo godina vodio i svoju općinu i danas prisustvujem takvim razgovorima i poslovima, što reći stranom investitoru kad on postavi pitanje, ako i dobimo građevinsku dozvolu, po toj građevinskoj, u skladu sa tom građevinskom dozvolom izvoditi određene radove, da li nećemo imati problema kod vas, onda naravno da se čudom gledamo, ali kad se sjetimo sada u ljeti što se događalo nitko ovdje nije sada spomenuo u Varšavskoj ulici ono što se priprema ili ne priprema u Dubrovniku itd., da jedna grupa ljudi, ja ne znam tko tu grupu ljudi financira, a očito ih netko mora financirati, jer ti ljudi ne rade ništa osim leže na gradilištima, ispod kamiona, rade veliku štetu investitorima i izvođačima radova, i onda naravno kad sve tu skupa zbrojimo i pribrojimo još ovu ekonomsku krizu koja je bila zadnje dvije, tri godine prisutna i u cijelom našem okruženju i šire, naravno da se onda dogodilo da mi ovog momenta imamo 7 puta manje stranih ulaganja u sektoru građevinarstva, nego je to bilo 2008. godine. Da bi se to poboljšalo, a može se poboljšati, jer država je puno toga napravila, i nije točno kao što je kolega Kajin rekao da se zadnjih 20 godina nije ništa radilo. Zašto se hoteli ne rade u Istri, ja to ne znam, ali kod mene se konkretno u mojoj općini izgradila jedna velika zona, gdje danas radi preko tisuću ljudi, gdje je uloženo preko milijardu kuna, a u proteklih 50 ili 100 godina nije toliko bilo uloženo kolik o je sada uloženo. Ali očito angažmanom ljudi koji su vodili tu jedinicu lokalne samouprave, pa i ako hoćete i grad Varaždin, mi danas imamo tri zone, gdje radi 4 tisuće ljudi i vjerujte mi uloženo je daleko, daleko više nego je to uloženo prije, u prijašnjem razdoblju. Bilo je rečeno ovdje da je sve to bilo lakše raditi u Titovo vrijeme. Pa vjerujte mi da je u Titovo vrijeme se nije sigurno rješavali imovinsko-pravni odnosi kao danas, kada investitor je ucjenjivan od svakoga, kada se traži da investitora ne u Zagrebu, u nižim, u širem okruženju Zagreba i tisuća eura, naravno da to sve skupa treba proširiti, i to je sfera koja ulazi u zakonodavstvo, u pravosuđe, da se ne bi takve stvari događale. Mislim da je to jedan ozbiljan trenutak, jer čuli smo da 200 tisuća ljudi radi u građevinarstvu. Građevinarstvo nije u ovom momentu dobra situacija, u dobroj situaciji i vjerujte mi da taj nedostatak investicija koji je očigledan i evidentan, ako se nastavi još iduće godine, proizvest će jako loše učinke u sektoru kompletnog gospodarstva Hrvatske. Evo to su možda jedni samo, jedna razmišljanja oko ove situacije, a velim velika je velika je odgovornost na ljudima koji vode jedinice lokalne samouprave i ne treba sve čekati što će napraviti država, država je napravila zakonske okvire mnogim jedinicama lokalne samouprave, podijeljeno je podijeljeno je zemljište koje oni trebaju privesti svrsi i gdje bi se trebale događati gospodarske aktivnosti. Ima dobrih primjera gdje to uspijeva i nije baš situacija takva da nigdje ništa ne štima. Mi smo tu da stvorimo i te zakonske okvire kako bi i budućim investitorima koji se spremaju i pripremaju da dođu opet u Hrvatsku, da nastave svoje investicije ovdje koje su neke čak i stale. Međutim, evo ja moram reći neobjašnjivo je zbog čega kada su sajmovi nekretnina, 3 najveća sajma u Europi su u Münchenu, Beču i Cannesu, ne znam zbog čega nije prisutna bila ovaj puta Hrvatska. Ja sam bio na tom sajmu gdje se vidi da je Europa izašla iz krize, puno projekata je na ponudi i države iz našeg susjedstva su bile ondje prisutne. Mislim da Hrvatska je bila uvijek prisutna na takvim sajmovima, da imamo dosta kvalitetnih projekata, a ovo što je Vlada napravila kao što je rekao prije mene gospodin Kajin, dakle katastar tih velikih investicija mislim da to nisu puste želje, da se treba krenuti ako ćemo prije krenuti prije ćemo i takve investicije realizirati. Ja nisam ljubomoran na to da su unutra pobrojene investicije i na jugu Hrvatske i u Istri, nema ni jedne investicije u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, a to ne znači da se mi nećemo tome priključiti. Hvala lijepo. Hvala. Replika, gospođa zastupnica Božica Šolić. Čitajući ovaj zakon našla sam tu svoje mjesto iz kojega dolazim i projekt zapravo kojega su ponudili investitori za izgradnju američke škole u samoj Brezovici. Projekt koji je itekako važan za to područje jer Brezovica kao sastavni dio Grada Zagreba upravo za takve investicijske projekte godinama je zapostavljen. Zašto i radi čega? Reći ću tu odmah, a to će onemogućiti ovaj zakon o kojem danas raspravljamo u Hrvatskom saboru, upravo iz tog razloga što Grad Zagreb ne čini iz tog razloga što jednostavno smatra da taj projekt nije potreban Brezovici. U tom projektu niz godina koji je predložen stvaramo, jednostavno imamo uvid da se tu pojavljuju i neki oblici korupcije, a prvenstveno nečinjenja nadležnih službi u Gradu Zagrebu za izdavanje potrebitih dozvola da počinje izgradnja. Naime, ta američka škola bi bila otvorenog tipa kako je i prezentirana i normalno na javnoj raspravi prihvaćena od svih mještana u Brezovici. Otvorenog tipa di bi se izgradili i dječji vrtići i školske ustanove od osnovnog do srednjeg obrazovanja. To je itekako potrebno Brezovici pozdravljam donošenje ovog zakona jer će onemogućiti upravo Gradu Zagrebu da ne izdaje na vrijeme dozvole tj. morat će izdati te potrebne potrebne dozvole koje su itekako važne da čim prije počinje izgradnja te investicije. Hvala lijepa. na nižim razinama je možda mogla i postojati ovakva politička nekakva konfrontacija, a da to se izbjegne evo ovaj zakon je zato dobrodošao. Pa ja mislim s obzirom na ovo što je kolegica Božica Šolić ovdje rekla da sigurno postoje uvjeti kako bi se ta investicija mogla realizirati i u Zagrebu, ali velim još jedanput temelj je svega prostorno-planska dokumentacija. A ima sredina, općina i gradova koji su u zadnjih 10 ili 15 godina možda već i 2 puta mijenjali, odnosno radili izmjene i dopune prostornih planova jer vjerujte mi tim zamahom kojim je išla Hrvatska teško je bilo predvidjeti prije 10 godina što će se danas događati. Hvala lijepo.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 protoka kapitala, odnosno poticanje posustalih ulaganja u području gradnje, a što se trebalo postići omogućavanjem početka gradnje gospodarski značajnih građevina u kraćem roku tj. u 45 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva za izdavanje rješenja za građenje. Povećanjem prava i odgovornosti sudionika gradnje osobito projektanata i investitora tijekom pripreme projektne dokumentacije, organizacijom nadležnih upravnih tijela županija i gradova kako da bez odlaganja provode postupke i izdaju rješenja u tom smislu ministarstvo je sklopilo sporazume o pružanju stručne pomoći sa svim županijama te s 20 velikih gradova koji imaju ovlasti izdavanja akata u području prostornog uređenja i gradnje osim gradova Rijeke, Siska, Varaždina i Samobora. U protekloj godini primjene zakona zaprimljeno je ukupno 811 zahtjeva od kojih je 45 investitora odustalo tako da je preostalo 766 zahtjeva. Izdano je 427 rješenja o građenju, odbijeno je 186 zahtjeva i u postupku rješavanja je 153 zahtjeva. Najčešći razlozi zbog kojih su zahtjevi odbijeni su 55 investitora nije raspolagalo dokazom da ima pravo graditi; 71 zahtjev je odbačen jer je podnesen za građevine na koje se ne primjenjuje zakon; 41 zahtjev je odbijen iz drugih razloga od kojih se izdvaja najčešće i to neusklađenost glavnog projekta s prostorno-planskom dokumentacijom; neusklađenost podataka u zemljišnim knjigama i katastru; neažuriranost katastarskih mapa, zatim pitanje vlasništva i još jedna stvar – neujednačenost drugostupanjskih rješenja prilikom rješavanja istih upravnih predmeta. U odnosu na strukturu građevina prema namjeni za koje je izdano rješenje za građenje 24% je stambeno i stambeno-poslovno, 26% je poslovna i proizvodne, 3% je ugostiteljsko-turistički, 9% je trgovačko i 37% je pretežito infrastrukturne namjene. Iz ovih prije navedenih postotaka je vidljivo da su investicije usmjerene u one građevine koje nakon njihove izgradnje otvaraju nova radna mjesta. Na osnovu praćenja stanja u području graditeljstva ministarstvo smatra da i dalje postoje razlozi donošenja Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja. Osim toga Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 55. sjednici održanoj 6. svibnja 2010. godine donijela plan provedbenih aktivnosti programa gospodarskog oporavka prema kojemu su dvije mjere tog programa vezane uz ovaj Zakon. To su mjere dosljedne primjene Zakona o postupanjima i uvjetima izgradnje radi poticanja ulaganja popularno nazvano sve u 45 dana i mjera formiranja posebnog ureda za koordinaciju, ubrzanje i nadzor izdavanja odobrenja i dozvola za sve značajnije investicije s ministrom na čelu, a za provođenje kojih mjera je nužno donošenje predloženog zakona. Do svega prije navedenog dajem potporu donošenju predloženog zakona s kojim se prolongira njegova primjena do 31. prosinca 2012. godine. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Maras, izvolite. **Maras, Gordan Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, posebno mi je drago kada mi vi date riječ, to znači da još uvijek nismo prešli u ilegalu, malo da se našalim za početak. Ja se ne sjećam kako je to bilo za vrijeme Tita kao gospodin Kajin i MIjalić ja sam tada imao 6 godina ali dobro znam kako je to za vrijeme HDZ-a, odnosno Sanadera i gospođe KOsor, i na žalost nije dobro. Možemo donositi zakone kakve god hoćemo i ovo je Zakon jedan koji kao zastupnik podržavam ali ako ne činimo sve što je u našoj moći kako bi zaštitili gospodarstvo, kako bi privukli strane investitore, niti jedan tehnički zakon nam neće pomoći da podaci izgledaju bolje nego što oni stvarno jesu. A kakvi su podaci dovoljno govori o tome da na žalost u srpnju, ove godine, to su zadnji podaci koje imamo dodijeljeno je 744 odobrenja odobrenja za građenje, ili 20% manje nego u srpnju 2009. godine ili otprilike 6% manja vrijednost nego tada. Na razini cijele godine odobreno je otprilike 15% manje odobrenja nego 2009. godine ili čak nominalno 5 milijardi kuna vrijednosti manje nego što je to bilo u 2009. godini. Dakle, bez obzira što smo donijeli ovaj Zakon 2009. godine što je on pomogao određenim investitorima da oni brže realiziraju svoj projekt rezultati su loši, moramo gledati kakvi su rezultati 5 milijardi kuna u ovoj godini manje nego u istom periodu periodu 2009. godine ili čak 15% zahtjeva odobrenih manje nego protekle godine. I to je ono što nas ne veseli, što u Hrvatskoj situacija nije dobra, što je gospodarstvo ja bih rekao u knock downu, što ove godine za razliku od mnogih zemalja, zemalja, ne od mnogih nego od velike većine zemalja, ja bih rekao vrlo malo zemalja će ove godine zabilježiti gospodarski pad, pa čak i zemlje koje su u našem okruženju kojima smo do jučer kojima smo do jučer bili uzor, koji su htjele biti kao Hrvatska, primjerice kao Srbija, Bosna, ona će ove godine ostvariti gospodarski rast a Hrvatska na žalost isto neće napraviti, odnosno imat ćemo gospodarski pad otprilike 2% i to je rezultat koji nas ne smije zadovoljiti. Što se tiče stranih investicija one su na neki način nepoznanica u Hrvatskoj čitav niz godina. Mi smo užasno malo stranih investitora privukli u proteklih 20 godina, iznosi otprilike 23 milijarde eura, komparirajući to sa onima što se investira u Hrvatskoj, svake godine u Hrvatskoj investiramo otprilike 10 milijardi eura. Znači mi u dvije godine investiramo onoliko koliko smo u 20 godina privukli iz svijeta investicija. I to nešto govori da nismo sposobni privući investitore a o razlozima ću nešto kasnije. Na žalost investicije su najviše se privukle u sektor bankarstva, čak nekih 8,5 milijardi kuna, nema onoga što pokreće proizvodnju, nema industrije, nema industrijskog rasta rasta itd. Znači ne radimo u tom segmentu dobro. Da podaci nisu ni za ovu godinu ok govori o tome da će ove godine pasti priliv stranih investitora otprilike milijardu eura u odnosu na 2009. otprilike 45% manje, otprilike 75% manje u odnosu na 2008. vrlo porazni podaci. Zbog čega postoje razlozi ne samo zbog toga što nemamo zakonska rješenja jer zakonska rješenja je najlakše napisati, ali naša administracija ponekad ne radi najbolje kako bi trebala i normalno da onda ne možemo privući strane investitore. Evo navest ću primjer Ikee koja muku muči investirati 2 milijarde kuna, sada na kraju ima problema sa Ustavnim sudom jer se postavlja pitanje jer se pita na koji način platiti prenamjenu poljoprivrednog zemljišta sve to treba vidjeti država kako to riješiti zakonskim prijedlozima a ne sada da investitori i Ustavni sud se bave time kako da Ikea investira 300 milijuna eura u Hrvatsku i to stoji već nekoliko godina. Kao da je u interesu Republici Hrvatskoj da ta investicija ne ide i kao da je u interesu Republici Hrvatskoj da svake godine 60 milijuna eura Hrvatski građani ne troše u Hrvatskoj nego da idu namještaj kupovati u Austriju u isti takav šoping centar koji bi mogao biti u Rugvici. S druge strane, Ministarstvo gospodarstva koje očito je svima gdje bi se investicije morale dešavati u Hrvatskoj, radi se o energetici, mi na žalost otprilike 7 milijardi kuna uvezemo svake godine, 3,5 milijarde INA, 3,5 milijarde kuna HEP i umjesto da se ide u investiciju u energetski sektor mi tu ništa ne radimo, pravilnici koje je Ministarstvo gospodarstva treba donesti nisu doneseni ili nisu korektni, HEP nema korektni, HEP nema projekte za investiciju u energetiku a jedna Njemačka iz koje bi mogli privući te investicije ove godine investira 70 milijardi eura u energetiku. I možda bi moglo nešto se investirati u Hrvatsku ali ne može zbog toga što nema projekata, nema projekata, nema okvira u koje bi se te investicije realizirale. I naravno na kraju najveći problem, pravna nesigurnost korupcija, mi smo ove godine pali, odnosno zadržali smo niski indeks korupcije u Hrvatskoj od 4,1. 2008. smo imali 4,4, 2009., 2010. 4,1, to Transparency international objavljuje svake godine. Slovenija primjerice, naš prvi susjed je na 27. mjestu u svijetu, ima 6,4 što već indeks do 10 to bolje, Hrvatska ima 4,1 i 62. je zemlja u svijetu. I normalno kada je kriza u svijetu da investitori idu tamo gdje im je sigurnije, gdje mogu jednostavnije ophoditi svoj kapital, investirati i gdje neće morati podmazivati na nekoliko razina da bi ostvarili svoju investiciju. I zato je Hrvatska zaobiđena i od stranih investitora u ove dvije godine. Znači tu treba poraditi na tome da se jednostavnije i transparentnije dolazi do investicija. Na kraju javna potrošnja koja ne treba puno govoriti opterećuje i gospodarstvo umjesto da se olakšava gospodarstvu, da se građanima omogućuje da više troše, da se povećava potrošnja u Hrvatskoj, mi radimo upravo suprotno. Dokaz je i ovaj krizni porez koji je ukinut 1.11. 3 milijarde kuna smo uzeli u godinu i pol hrvatskim građanima i radimo sve ono suprotno što rade europske zemlje koje su dale dale građanima da troše više i pomogle gospodarstvu da se investira, da se pokrene investicijski ciklus. I naravno da rezultat ne može biti dobar. I na kraju krajeva rezultat je ponovno ove godine gospodarski pad. Manje investicija, manje dozvola za građenje, građevinski sektor je pao za 20% u odnosu na proteklu godinu. To su podaci koji su porazni i treba raditi na supstanci, treba raditi ja bih rekao pokretanju investicijskog ciklusa, a ne hvaliti pojedine zakonske prijedloge za koje se ja isto zalažem jer oni dolaze tek na kraju. Oni dolaze kao nešto što olakšava određene investicije, ali privući ih oni sami ne mogu. Mogu ih privući ove stvari o kojima sam govorio, a koje vlada HDZ-a nažalost, uporno ne želi raditi. Hvala vam lijepo. Hvala. Kolega Maras bilo je suvišno zahvaljivati na davanju riječi. Ja ću se boriti za vašu riječ, za slobodu vaše riječi, osobito u skladu one poznate maksime Voltairove. Dva ispravka, dva netočna navoda, dvije replike. Prvi ispravak gospodin zastupnik Goran Marić. **Marić, Kolega Maras kazali se da država sprječava investicije i naveli primjer kako Ikea ne može investirati jer je kupila zemljište koje se tretira kao poljoprivredno i ne može ga nikako prenamijeniti u građevinsko. Pa sjajno. Netko kupi zemljište kao poljoprivredno i umjesto da uzgaja poljoprivrednu vrstu na njoj, po 20 puta jeftinijoj cijeni, želi da to bude građevinsko koje je 20 puta skuplje. Pa to nije namjena investitora. Investitor je pravi koji kupuje građevinsko zemljište, onda mu je i namjera jasna. A "najbolji" su oni koji kupe takvo poljoprivredno zemljište, prenamijene u građevinsko i kada dobiju dozvolu onda prodaju to i na tome zarade ogroman novac, a ne investiraju nikako. Ali i država bi se trebala domisliti takvima, pa bar razrezati porez na povećanu vrijednost zemljišta koja je nakon dobivanja građevinske dozvole 50 puta veća nego cijena poljoprivrednog zemljišta, a to kolega Kajin sigurno zna kako u Istri funkcionira. A za vas bolje da i niste živjeli u ono vrijeme koje spominjao da ne pamtite. Hvala lijepa. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa ispravio bih netočan navod koji kaže da je ukupno dosadašnje ulaganje u RH 23 milijarde. Dakle, to je netočan podatak. To je iz neke stare brošure ste pročitali. Malo aktualizirajte on iznosi 24,5 milijarde eura. I isto tako kada govorite o stranim ulaganjima, mislim da je malo licemjerno govoriti u kontekstu 20 godina RH, jer znamo da u vrijeme rata, poraća itd. da je da je taj plahi kapital sigurno da nije ovdje mogao dolaziti. A reći ću nešto i o godinama kada ste vladali. Imali ste istu razinu ulaganja u apsolutnom iznosu kao i HDZ-ova vlada kada je bila 1999. to samo govorio dok smo ovim godinama kada smo bili na vlasti te stope su se udvostručile pa čak i utrostručile, stranih ulaganja, što samo govori o kvaliteti vaših zakona, o vašoj poticajnoj politici, o vašoj otvorenosti prema svijetu i ostalom. Replika, gospodin zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Maras, vaša upadica, digresija o ilegali, o bivšim vremenima pokušaju malog iznenađenja za potpredsjednika SAbora koji je jasno iz HDZ-a me ponukala da se javim za repliku, dakle u onom vašem prvom dijelu izlaganja. Evo usput sam imao jednu knjigu našeg slavonskog pjesnika Ivana Čajkovca ili Ivana Slavonskoga koji govori u 4 stiha kaže "Što smo" tako je naslov. "Bili smo drugovi, a što smo sada? Htjeli smo biti gospoda, a postali šaka jada." To je replika na onaj prvi dio. A na onaj drugi dio u svezi investicija punjenja državnog proračuna itd. a u svom sam izlaganju zaboravio reći, a prilika mi je s obzirom da sam digao repliku na vaše izlaganje, da na otoku Viru gospodine državni tajniče, a vi to dobro znate, ima 10 tisuća nelegaliziranih objekata. U Rogoznici i još nekima drugim mjestima također. Vjerujte mi, da velika većina od tih 10 tisuća vlasnika, tih kuća za odmor, jedva čeka da dobije građevinsku dozvolu. Ili pak mislite od otoka Vira napraviti Hirošimu, novi Vukovar, pa poravnati sve ono što nije legalno. Međutim, mislim da je zatečeno stanje takvo kakvo je i državni proračun bi mogao biti popunjen sa po mom po mom osobnom izračunu sa nekih 40 milijuna eura ili oko 300 milijuna kuna ukoliko bi se zatečeno stanje legaliziralo i izdala ljudima građevinska dozvola. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Gordan Maras. što se tiče investicija. Pa moguće je ponekad investiciju odraditi i prenamijeniti zemljište koje ste kupili, ali onda plaćate državi naknadu za to. I plaćate po zakonu naknadu za to koju je donio ovaj Hrvatski sabor. Problem nastaje kada se napiše zakon koji onda Ustavni sud u dijelu proglasi neustavnim i onda investitor koji je očekivao da može platiti, jer općina je prenamijenila zemljište iz poljoprivrednog u Rugvici u građevinsko nema kome, ne zna koliko i kome platiti i zbog toga stoji investicija. Radi se o tome da moramo ukoliko želimo investitore moramo pisati takve zakone koji će omogućiti da investicije od početka do kraja odviju. A što se tiče Općine Vir, to je jedan ekstreman slučaj, ali slažem se da tim ljudima kada je već do toga došlo, pogotovo ukoliko i općina na taj način rezonira se mora omogućiti da legaliziraju svoj problem i svagdje u Hrvatskoj gdje je to moguće da se to na taj način napravi, jer općina bi tu recimo sa tim novcem koji bi uprihodovala riješiti infrastrukturu. Tamo znate da ljudi žive, odnosno ne žive nego ljetuju, imaju vikendice i nekad u dosta nehumanim uvjetima gdje nema osnovnih uvjeta tako da bi općina sa tim sredstvima također mogla urbanizirati otok i omogućiti građanima da imaju vikendice i svoje građevine na normalnom zemljištu. Gospođa zastupnica Božica Šolić, replika. **Šolić, Božica (HDZ)** Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Evo kolega Maras je u svojoj raspravi govorio o padu 20% padu građevinskog sektora. To me posebno zaintrigiralo i dala sam mu repliku da mi i može i zna, sigurna sam da zna odgovoriti na moja pitanja. Naime, kolega Maras da li ste se pitali koliko je toj situaciji, padu u građevinskom sektoru pridonijela frakcijska borba SDP-a u Gradu Zagrebu. Pa i ova investicija u Brezovici koja je vrijedna 50 milijuna eura je jedna od tih gdje je razlog frakcijske borbe SDP-a u Gradu Zagrebu. Vi morate znati da ste s time u mom mjestu oduzeli posao na stotine ljudima, na desetke ljudi koji imaju srednje i malo poduzetništvo, a koji bi učestvovali u toj gradnji. Sve je to pridonijela vaša frakcijska borba. Ja vas molim da mi odgovorite i da to istražite jer ste vi jedan od čelnih ljudi SDP-a u Gradu Zagrebu, a vi to možete, ja sam puno puta pokušala kao zastupnica, došla sam na zatvorena vrata jer ovaj projekt nadasve je važan za Brezovicu. Radi se o dječjem vrtiću, radi se o školama, a to nedostaje mom mjestu. Ja vas molim da u uredima koji su nadležni za izdavanje građevinskih i drugih dozvola da krene taj projekt, da krene ta velika investicija, da vi to vidite i da mi pomognete i da pomognete s tim i građanima u Brezovici. Te toliko ja vas molim da mi odgovorite, ali ja bih vam rekla da ste i vi jedna od povlaštenih osoba jer vi ste punoljetnost svoju stekli u samostalnoj, nezavisnoj i slobodnoj državi Hrvatskoj. Mnogi nisu imali te privilegije. **Šeks, Vladimir A HDZ neće sigurno zabraniti postojanje SDP-a jer je HDZ '90.-tih godina donio Hrvatskoj demokraciju. Hvala lijepa. Gordan (SDP)** Hvala lijepo, gospođo Šolić. Evo sad nakon ovih vaših riječi mogu reći da sam malo mirniji, pogotovo ovih završnih jer čujte, nesigurnost i namjere nikad ne možete razotkriti, ali evo kada vi ispred HDZ-a to najavljujete moram priznat da sam dosta se smirio. Na kraju, Na kraju, evo da vam kažem, jedan dio replike nisam baš razumio jer ne znam što znači frakcijske borbe s obzirom da u gradu je na vlasti gradonačelnik koji nije više član SDP-a tako da najviše nisam razumio tu vašu opasku. Ali ukoliko, pošto ne znam slučaj ovaj u Brezovici, ukoliko postoji mogućnost da Gradska skupština pomogne da se taj problem riješi naravno da će SDP sve učiniti, pogotovo ako investitor postoji. Reći ću vam jednu stvar koja nažalost nije sretna, ali je istinita. U Hrvatskoj u ovom trenutku najviše investicija se odvija u Gradu Zagrebu. Bit ćete svjedoci jedne investicije koja je sad završila ovih dana kada svi zastupnici budu u petak odlazili svojim kućama pri izlasku iz Zagreba otvoren je novi centar, znači jedna opet velika investicija koja se dešava u Zagrebu. U Zagrebu postoje još mnoga gradilišta. Nažalost, to se ne dešava u Hrvatskoj, najviše stvari koje se investira i gradi još uvijek se dešava u Gradu Zagrebu i zadatak nas svih ovdje i Vlade Republike Hrvatske bi bila da se Hrvatska ravnomjerno razvija i da se investira u cijeloj Hrvatskoj. Nažalost, najviše se sada radi samo u Zagrebu, ali za to nismo mi odgovorni. Sutra kada dođe SDP na vlast, biti će. Hvala lijepo. Završni osvrt, državni tajnik Davor Mrduljaš. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Evo kratko zahvalio bih na ovako konstruktivnoj raspravi i prijedlozima vezanim uz ovo područje koje uređuje ovaj zakon. Kratko bih se samo osvrnuo ovdje je bilo dosta riječi o prostornim planovima, detaljnijim provedbenim prostornim planovima. Želio bih samo reći da je i ministarstvo analizirajući provedbu i ovog zakona i Zakona o prostornom uređenju i gradnji uočila davajući suglasnosti na određene prostorne planove za koje je nadležno davat suglasnost, veliki broj veliki broj urbanističkih planova i planova nižeg reda koje je potrebno donijeti, a koje u pravilu, kao što je rekao kolega gospodin Rošin, potenciraju sami izrađivači plana. Zbog toga smo mi u dva navrata navrata zatražili od jedinica lokalne samouprave da naprave analizu svih svojih prostornih planova i da do minimuma smanje potrebu donošenja tih provedbenih planova, urbanističkih planova, detaljnih planova uređenja i da se koncentriraju samo tamo gdje je to zakonom izričito propisano, to je ujedno u tri slučaja i da nije potrebno donositi toliki broj provedbenih planova kada je donesen prostorni plan općine i grada, tim više što se često puta dešava u praksi da se odredbe, provedbene odredbe prostornog plana općine de facto ponavljaju onda u onom planu nižeg reda i u biti se ne dešava ništa, a samo se stvara barijera. Vezano za legalizaciju objekata, Vlada je nedavno prihvatila analizu općine i gradova koje je provelo ministarstvo vezano uz bespravnu gradnju u Republici Hrvatskoj. Jedan od zaključaka odnosno preporuka Vlade koji ćemo mi poslati svim jedinicama lokalne samouprave je i da se potakne što više legalizacije. Legalizacija nije prihod, toliko prihod državnog proračuna koliko je prihod jedinica lokalne samouprave u njihovom interesu. Zakon o prostornom uređenju i gradnji sadrži odredbe o legalizaciji objekata, međutim postoji jedna druga stvar. Ja ću vam samo navest primjer Rogoznice. Možda ste nedavno i slušali, gledali na televiziji, Rogoznica je donijela svoj prostorni plan, sad se nitko ne želi legalizirati. Nitko nije podnio zahtjev, nitko se ne želi legalizirati, ljudi vam idu logikom stvari sad sam ja u okviru prostornog plana i meni ne može nitko ništa, postoji određena sudska praksa koja njih bi mogla zaštititi i ne žele podnijeti zahtjev. Prema tome, i tu je na jedinici lokalne samouprave da poduzme određene korake. Vi nikoga ne možete prisiliti da podnese zahtjev. Postoje načini i instrumenti. Mi smo rekli mi ćemo još tolerirati neko vrijeme to nepoštivanje zakona. Ako se u roku od godine dana ne podnesu zahtjevi za legalizaciju ministarstvo će primijeniti odredbe Zakona o inspekcijskom nadzoru koji se odnosi na na bespravno sagrađene objekte, znači ići ćemo na uklanjanje tih objekata. Vir ima koliko ja znam mogućnost legalizacije, ima i prostorni plan. Čak i mislim da je Zadarska županija otvorila ispostavu u samom Viru da ljudi ne bi trebali ići u Biograd ili Zadar, pa da mogu u Viru podnositi zahtjeve. Tamo postoje određeni problemi u prostornom planu, ali za to nije kriva država. To je problem jedinice lokalne samouprave što nije sagledala stanje stvari onako kako treba. Kad se donosi jedan određeni prostorni plan isto kao zakon ili bilo koji projekt onda stvari treba pripremiti, posložiti podatke i ovo. Ovdje je bilo dosta govora o katastru. I mi zadnje vrijeme primamo dosta pritužbi na rad katastarskih ureda da dugo ovjeravaju elaborate i ovako. Neki dan je ravnatelj državne uprave poslao jednu okružnicu svim uredima da se u primjeni zakona ovom od 45 dana pridržavaju rokova iz ovoga da se ubrza da se ubrza pitanje rješavanja određenih predmeta u Katastru koji su bitni kod izdavanja potrebnih dozvola za građenje. Mi ćemo i dalje kao ministarstvo nadležno za Državnu geodetsku upravu tražiti od ravnatelja da provede i određene upravne nadzore kroz ove područne urede kako bi se ta pitanja uredila. Nadalje, vezano za ovdje u raspravi je bilo rečeno da bi se možda zakonom naveo određeni cenzus ili kako bih bolje rekao vrijednost, građevinska vrijednost objekta koji imaju prioritet. Ne bih prihvatio takav prijedlog jer o tome smo razgovarali 2009. godine kada se ovaj zakon donosio. U jednoj varijanti zakona je bilo da se on odnosi samo na objekte, čini mi se da je bilo investicije iznad 10 milijuna eura, pa je na Odboru za prostorno uređenje vođena dosta duga i opširna rasprava oko toga i na samoj čini mi se sjednici koliko se sjećam, pa smo došli do zaključka da je bolje da taj, taj, tu vrijednost objekta odnosno građevinsku vrijednost investicije ne stavljamo u zakon, nego da ide ovako kako je zakon predložen odnosno kako je zakon na snazi da se izdaje za sve objekte za koje se izdaje lokacijska dozvola i potvrda glavnog projekta jer on pokriva 90% objekata. Što se tiče obiteljskih kuća one su uređene kroz Zakon o prostornom uređenju i gradnji, rješenjem o uvjetima gradnje. To je jedan vrlo jednostavan postupak. Na temelju samo idejnog projekta dobijate rješenje za građenje obiteljske kuće do 400 kvadrata. Isto tako za gospodarski objekt 600 ne razumije./... Prema tome, tamo do tih 400 kvadrata su i određeni kiosci i slično. Ako treba za njih građevinsku dozvolu postoji pravilnik koji uređuje pitanje građevine za koje nije potrebna dozvola. Tu ima, pravilnik je više puta noveliran i mijenjan prema potrebama i onome šta smo vidjeli kroz primjenu ovog i onog i Zakona o prostornom uređenju i gradnji, a isto tako sve one analize i preporuke koje su dane kroz kroz ovu raspravu normalno da će biti uvažene i da ministarstvo prati primjenu svih zakona iz tog područja vezano za prostorno uređenje i gradnju za eventualnu nekakvu novelu novelu zakona temeljem kojeg bi se ti postupci racionalizirali, učinili što učinkovitim. Ja bih napomenuo i sljedeće. Mi ovdje stalno pričamo o roku izdavanja dozvole. Dozvola se uvijek može izdati u roku ako je zahtjev uredan. Većinom smo ovdje danas govorili o pripremnim radnjama, a to je rješavanje imovinskih odnosa, katastra i ovoga koje prethode izdavanju dozvola, odnosno prethode podnošenju zahtjeva za nešta, a to je u međuvremenu izrada projekta. U nekakvim normalnim europskim okvirima ti se postupci se vode između 5 do 7 godina. 5 godina je priprema uključujući i izdavanje dozvole, pa se onda recimo dvije godine, dvije do tri godine građenje. Građenje je uvijek najkraći najkraći dio postupka građenja ako uzmemo cijeli postupak od začetka neke ideje, investicije, razrade itd. Ne bih se složio ovdje je bilo rečeno o neujednačenosti drugostupanjskih rješenja. Nije točno da su rješenja ministarstva. Ministarstvo vrlo dobro prati i mi imamo i vodimo računa i o sudskoj praksi, upravnoj sudskoj praksi i ustavno sudskoj praksi. I može se desiti da se desiti da se često puta da se desi da neko rješenje jedanput zvuči drugačije, ali je to onda posljedica ili presude Upravnog suda ili određenog stajališta Ustavnog suda. dosta ljudi idu i do ustavnih tužbi u nekim predmetima i slično. I mi moramo poštivati odluke sudova u Republici Hrvatskoj. To traži i Ustav i mi se toga držimo. Nije to nikakvo ni diskreciono, ni proizvoljno mijenjanje eventualne prakse u primjeni zakona. O tome obavještavamo jedinice lokalne samouprave pa onda nastane često puta i kod njih nejasnoće. Mi to koliko god možemo i i putem okružnica i putem instruktivnih upravnih nadzora jer oni su nam najjednostavniji kad dođemo na lice mjesta, dođu naši ljudi pa uz upravni nadzor obave još i instruktivni i direktno se sretnu sa konkretnim predmetima to se rješava. Također se ne bih složio da je ovo nekakvo palijativno rješenje, zato što je zakon određenog privremenog karaktera ili trajanja. Svako vrijeme nosi svoje prilike. Početkom ove recesije, ekonomske krize ako ste malo pratili web stranice Europske komisije onda ste mogli vidjeti da je na tim stranicama izašle su preporuke. To je u ono vrijeme kada je i Vlada donosila antirecesijske mjere po kojima je bilo preporučeno zemljama članicama da skrate rokove u pojedinim postupcima, upravnim postupcima u svojim zemljama. Primjerice, čak je bilo govora da se privremeno, kažem privremeno, znači ne trajno nego privremeno nastoje skratiti i neki rokovi u postupcima javne nabave. Pa prema tome i taj zakon je na tragu ovoga. Dok postoje uvjeti za njegovu primjenu on će se on će se primjenjivati, a u nekim normalnim vremenima normalno da se vraćamo u nekakve zakonodavne okvire, nekakvog civilizacijskog i ovog ponašanja. Bilo je govora i o susjedima. Ponovo moram reći susjedi ne daju suglasnost u postupcima lokacijske dozvole, susjedi se izjašnjavaju da li je nešto u skladu sa planom ili nije. a da imaju pravo na žalbu imaju. To im dozvoljava Ustav Republike Hrvatske. Ne možemo mi ni jednom susjedu zabraniti da se žali. To mu dozvoljava Ustav. To mu dozvoljava Zakon o općem upravnom postupku i pozitivni propisi. Šta ja znam dal' se Hrvati vole previše žaliti ili ne, zbog čega to je drugo pitanje. Ali stvari su takve. Ja bih vam inače zahvalio na, inače još jedanput na ovoj raspravi, i evo zamolio da podržite zakon. Ministarstvo će, ono što može u okviru svojih nadležnosti, sukladno Ustavu i zakonu nastojati i poboljšati i ekonomizirati još zakon, bude li to, ukaže li se za to potreba. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Jedan ispravak, gospodin zastupnik Boro Grubišić. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, nisam htio biti nimalo zlonamjeran, ali kada govorite o legalizaciji objekata na otoku Viru, onda kada …/Ne razumije se./… lokalnu samoupravu, onda oni upućuju opet na ministarstvo, i tako mi, ljudi koji tamo žive i koji imaju te kuće za odmor su, šetaju od nemila no nedraga. A kada se govori o porezu već koji ide lokalnoj samoupravi, onda vas moram izvijestiti da te nepostojeće objekte, ako nema lokacijske, nema građevinske dozvole, nema rješenje o građenju, dakle taj objekt zapravo nigdje ne postoji, nije nigdje zapravo zapravo evidentiran, ali uredno se ubire porez na sve objekte na otoku Viru. Zanimljivo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Dobro gospodo, ovo nisu ispravci netočnih navoda, ovo je jedan komentar. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. Hvala